sednicu Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 111 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 92 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je predsednik Narodne skupštine, pored predstavnika predlagača mr Velimira Ilića, ministra građevinarstva i urbanizma, pozvao da sednici prisustvuju i Zoran Krejović, direktor Republičkog geodetskog zavoda i Miljana Kuzmanović Kostić, pomoćnik direktora Republičkog geodetskog

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege poslanici, izmene i dopune Zakona o državnom premeru i katastru su u najvećoj meri i potrebne i očekivane, s obzirom da postoje određeni nedostaci u dosadašnjoj primeni zakona, kao i nagomilani problemi u funkcionisanju Republičkog geodetskog zavoda.Cilj izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru je da se reše postojeći problemi i unapredi sistem katastarskog poslovanja. Izmene i dopune Zakona o državnom premeru i katastru prvenstveno se odnose na uvođenje dopunskih koeficijenata za plate i drugačijih zvanja za zaposlene u Republikom geodetskom zavodu, sve u cilju veće motivisanosti zaposlenih i boljih pružanja usluga građanima.U obrazloženju zakona smo mogli pročitati da se, kao razlog propisivanja zvanja i plata u Zakonu o državnom premeru i katastru, navodi potreba usaglašavanja ovog zakona sa Zakonom o državnim službenicima. Kao još jedan razlog navodi se povećanje obima posla, do kojeg je, između ostalog, došlo i zbog Zakona o posebnim uslovima za upis objekata, koji smo usvojili u martu mesecu ove godine, poslova na prikupljanju podataka potrebnih za realizaciju projekta katastar i upisa prava, kao i drugih poslova koji su ograničeni rokovima.Dodate koeficijente koeficijente svakom zaposlenom utvrđivaće direktor Zavoda, rešenjem na osnovu odgovornosti radnika, obrazovanja, radnog mesta itd. Činjenica je da je direktor organ koji rukovodi, koji ima kontrolu i koji ima najbolji uvid ko koliko i šta radi, koliki učinak na poslu ima. Međutim, u dilemi smo da li ovolika ovlašćenja ipak treba dati direktoru. Nesumnjivo će se dovesti u pitanje njegova objektivnost ili subjektivnost, kao i njegova procena. Zato ili treba jasnije odrediti kriterijume ili standarde ili naći neko drugo rešenje.Zahtevi rešenje.Zahtevi zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu, kao i zaposlenih u katastrima na nivou lokalnih samouprava, upravo su išli u pravcu da se izvršilačka radna mesta u Zavodu razvrstavaju po zvanjima, u zavisnosti od stepena odgovornosti, od radnog mesta, od uslova rada, od geodetskih referenata sa srednjom stručnom spremom, geodetskih saradnika sa osnovnim strukovnim studijama, do samostalnog stručnog saradnika, višeg stručnog saradnika itd. i u skladu sa tim da se odredi visina plata i dodatnih koeficijenata. Povećanje koeficijenata, odnosno uvođenje dodatnog koeficijenta na zarade zaposlenima, neminovno će uticati na povećanje troškova.Vi ste, gospodine ministre, juče objasnili da su zaposleni u Geodetskom zavodu primali dodatne iznose na plate iz budžetskih rezervi, jer im je osnovna plata mala. Možda ja nešto nisam dobro shvatila, vi me saslušajte, pa ćete to možda kasnije bolje pojasniti. Do sada smo katastru, stranke su katastru za jednu uslugu plaćale i taksu i naknadu Ovim zakonom je predviđeno da se naknade ukidaju, da ostaju samo takse.Rekli takse.Rekli ste da se ništa neće menjati, što se troškova tiče, da će iz onih sredstava iz kojih su se isplaćivali dodatni iznosi na plate sada biti isplaćivani dodatni koeficijenti. Ako ukidamo naknade, nema tih dodatnih sredstava, ostaju takse. Ograđujem se, možda nisam dobro shvatila i očekujem da to objasnite.Osim toga, mislim da moramo voditi računa i o tome kako će član ovog zakona uticati na zaposlene u drugim oblastima, koji takođe imaju povećan obim posla, koji nemaju nikakve dodatke iz budžetskih rezervi, nemaju prava na dodatne koeficijente i koji su demotivisani malim platama. Ovako ih stavljamo u podređen i neravnopravan položaj.Da se razumemo, mi iz SPS se zalažemo, nemamo ništa protiv da radnici u Republičkom geodetskom zavodu imaju veće plate, mi se zalažemo da svi imaju veće plate, zalažemo se da svi građani budu zaposleni, ali se samo postavlja pitanje – da li sada, u vremenu kada je kriza, kada svi štedimo na svim nivoima, kada štedimo i mi u parlamentu, kada smo samo pre par dana usvojili rebalans budžeta koji planira uštede u svim ministarstvima, da li baš sada treba da donosimo ovakav zakon?Osim ovoga, da ne bude da samo kritikujemo, važno je reći da će ove izmene i dopune Zakona ipak prilično urediti ovu oblast i izazvati niz pozitivnih efekata. Pre svega, izmene Zakona omogućiće i da geodetska organizacija, koja nema zaposlena lica sa geodetskom licencom, može da obavlja geodetske radove u odražavanju katastra nepokretnosti, katastra vodova i realizaciji projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja, ako ima najmanje dva zaposlena lica geodetske struke, sa najmanje završenom srednjom geodetskom školom, položenim državnim stručnim ispitom za tu stručnu spremu i radnim iskustvom od najmanje tri godine sa tom stručnom spremom. Prema važećem zakonu to nije bilo moguće.Podsećanja radi, Zakonom o državnom premeru i katastru iz 2009. godine, kojim su propisani strogi uslovi za obavljanje geodetskih radova, znatan broj geodetskih organizacija bio je prinuđen da prestane sa radom, a veliki broj lica sa srednjom stručnom spremom geodetske struke ostao je bez posla. Novo zakonsko rešenje direktno će uticati na opstanak postojećih i stvaranje novih geodetskih organizacija.Takođe, izmenom i dopunom zakona proširene su vrste geodetskih radova koje geodetske organizacije mogu obavljati. Prema važećem zakonu potrebno je i da je geodetska organizacija registrovana kod nadležnog organa Republike Srbije za izvođenje geodetskih radova, da ima radne prostorije i poseduje odgovarajuće merne instrumente i opremu.Geodetska organizacija koja nije uskladila svoje poslovanje, shodno članu 195. stav 1. Zakona, i kojoj je Republički geodetski zavod ukinuo rešenje o ispunjenosti uslova za rad, dužna je da se u zakonom propisanom roku registruje, odnosno podnese zahtev Republičkom geodetskom zavodu za izdavanje licence za rad.Pored navedenog, proširen je i broj lica koja mogu dobiti geodetsku licencu prvog i drugog reda. Izmenom zakona određene kategorije lica moći će besplatno da dobiju izvode iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema. Takođe, Republika Srbija, AP, jedinica lokalne samouprave i njihovi organi i organizacije oslobađaju se plaćanja takse za obavljanje kancelarijskih poslova iz delokruga zavoda - izdavanje izvoda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema i uvid u geodetsko katastarske poslove.Moram da primetim da nijednim članom nije predviđeno prioritetno rešavanje po zahtevu stranke koje su u situaciji da im je potrebna hitna katastarska usluga u kraćim rokovima od onih koje zakon propisuje, iako je to preporuka Agencije za borbu protiv korupcije. Radi se o tome da je Uredbom o visini naknade za korišćenje podataka premera katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda propisao da se za izdavanje podataka i pružanje usluga po hitnom i izričitom zahtevu stranke prekoredno naplaćuje dupla taksa. Agencija za borbu protiv korupcije ukazala je da ovakvo rešenje predstavlja rizik korupcije i pitanje hitnih usluga građanima od strane katastarskih službi treba da bude regulisano zakonom. Očekivali smo da će to ovaj zakon da reši.Istakla bih da je zakonom predviđeno da svako zainteresovano lice može putem interneta besplatno da izvrši uvid u određene podatke Geodetskog katastarskog informacionog sistema, koji će se precizirati podzakonskim aktom. To će prilično olakšati građanima da u svakom momentu mogu da izvrše uvid u to ko je katastarski vlasnik, koja je površina parcele, u kojim granicama, imali upisanih zabeležbi, tereta, hipoteke itd, čime će se povećati sigurnost kod svih eventualnih raspolaganja katastarskim parcelama i objektima.Članom 8. uvodi se inspekcijski nadzor nad radom pravnih subjekata, koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija, što će sprečiti izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija bez zakonom propisane saglasnosti Republičkog geodetskog zavoda i doprineti povećanju njihovog kvaliteta i pouzdanosti.Sadašnjim zakonom za najteže oblike nepravilnog i nezakonitog rada propisano je trajno oduzimanje geodetske licence. Postoji mišljenje da je ovo preoštra mera i Predlogom zakona predviđene su blaže mere – privremeno oduzimanje licence ili zabrana rada od tri meseca do tri godine. Međutim, dilema je da li treba prihvatiti predlog blažih mera, s obzirom na značaj ispravnosti geodetskih poslova u našem narodu. Imam mnogo primera u praksi da su građani godinama u sukobu oko međa, da je značaj ispravnog rada geometra veliki i da se poverenje u one koji obavljaju geodetske poslove teško stiče, a lako gubi, posebno u ovim vremenima.Određena pitanja koja nisu precizno utvrđena ovim zakonom, npr. visina taksi za usluge Geodetskog zavoda, regulisaće se donošenjem podzakonskog akta, kao i oblast izdavanja geodetskih licenci i licenci za rad geodetskih organizacija.Takođe ste, gospodine ministre, rekli da je zakon dugo očekivan, da je mnogo problema u Republičkom katastru, da je bilo potrebno rešiti status geometara, platu, koeficijente zaposlenih i Vrlo malo ste govorili o tome koji su problemi koji realno postoje u praksi, problemi u poslovanju katastra, problemi u odnosu koji zaposleni imaju prema strankama koje su u situaciji da svakodnevno traže usluge katastra. Katastar je veoma bitan. U katastru se vodi evidencija vlasništva nad nepokretnostima, evidencija o položaju i veličini parcela. parcela. Katastar ne izdaje dozvole za gradnju, ali je prvi u nizu koji obezbeđuje potrebnu dokumentaciju za dalju realizaciju projekata i dobijanje građevinskih dozvola, a poslednji u nizu kada se knjiži vlasništvo na parcelama ili izgrađenim objektima koji imaju upotrebnu dozvolu.Tačno je da mnogi investitori odustaju od gradnje upravo iz činjenice neažurnosti zaposlenih u katastru, nepridržavanja rokova za uknjižbu rokova za izdavanje rešenja zaključaka i slično. To su ozbiljna pitanja koja će što pre morati da se reše. Ima još situacije koje su nepovoljne po građane. Mogu vam dati primer, bavim se tim poslom i svakodnevno sarađujem sa katastrom. Ako stranka koja želi da upiše svoje vlasništvo nad parcelom ili objektom, uz zahtev, podnese i potrebnu dokumentaciju i plati taksu, iz nekih razloga propusti da dostavi neki dokument, katastar u roku, koji je sigurno duži od zakonom propisanog, donosi zaključak o odbijanju zahteva stranke. Nije problem u taksi, novac za datu taksu se vraća, problem je u vremenu koje stranka izgubi dok podnese zahtev, dok ide po povraćaj novca koji je dala za takse itd. Zar nije bilo jednostavnije predvideti da se taksa plati u momentu kada se donese rešenje da je zahtev stranke u redu i da će uknjižba moći da se obavi? Verujte mi, to je mnogo lakše, štedi na vremenu i stranka i katastar. Mislim da o tome ipak treba razmisliti.Ovim zakonom nije sve uređeno, ima još mnogo toga da se uredi, ali je svakako načinjen pomak u rešavanju problema katastarskog poslovanja. Ovim predlogom izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru moramo da kažemo da katastar sada postaje partner u razvoju i države i lokalne samouprave, a do sada je bio služba. Ovim ukidanjem taksi, koje su plaćale Republika, lokalne samouprave i pokrajina, sada se dovodi u situaciju da je katastar partner u razvoju. Posle dugog niza godina Republika Srbija je stigla do ključnog pitanja ulaska u EU i u obavezi je da ispuni odgovarajuće kriterijume. Vi ste o tome juče pričali. Samom tom činjenicom postavilo se vitalno pitanje razvoja infrastrukture i uređenja katastarskog operata. Poslednjih godina izuzetno je intenzivirano ovo pitanje, kako u zemlji, tako i od strane spoljnih faktora. Geodezija predstavlja neizbežnu kariku u lancu izgradnje infrastrukture Republike Srbije. savremenim tehnologijama, veštinama, inženjerskim tehnikama dajemo mogućnosti koje ispunjavaju savremene kriterijume.Poslanička grupa SPS će svakako podržati Predlog izmena i dopuna ovog zakona. Hvala.

Ilić** Želim samo da odgovorim na neka pitanja koja ste vi postavili. Na neka sam juče odgovorio, a sada bih želeo da ponovim; da ne bi danas imali slične probleme.Vi znate da je katastar godinama sam sebe finansirao. Znači, imao je takse i od toga se kompletno finansirao i veliki deo sredstava je i ostajao. Međutim, ova vlada je donela odluku da svi prihodi katastra idu direktno u budžet katastar nema više sopstvene prihode. Katastar se finansirao, nagrađivao zaposlene koji imaju niska primanja. Rekao sam juče, oko 300 radnika ima platu između 23.000 i 25.000 dinara. I ostali su sa niskim primanjima, ali se to nadoknadilo kroz prekovremene sate, izlazak na teren, razne oblike stimulacije, koje su se plaćale iz sopstvenih prihoda Geodetskog zavoda.Međutim, uzimanjem tih prihoda u budžet, oni su morali svakog prvog da dođu na Vladu da traže iz budžetske rezerve da im se to nadomesti da bi mogli da prime pristojne plate, o primanjima koje smo juče čuli i u raznim diskusijama koje su ovde iznesene. Da ne bi toga bilo i da ne bi finansije, svaki put, hoće dati – neće dati, oni najave štrajk, neće da rade, čekaju i to se ostvari i onda idemo dalje. Želelo se da se kroz zakon regulišu primanja i da nema ništa više, to je to. Da ne idemo više u finansije i da finansije ne gledaju kroz prste. Oni su rekli – ljudi, dajte, napravite zakon da vidimo kolika je masa, da predvidimo i da to bude jednom rešeno za svagda. To je tražio sindikat zaposlenih, to su tražili svi. I oni to godinama traže, da imaju platu koju stvarno i primaju, ali da bude zakonom regulisana. Znači, ništa se u masi ne menja, samo se zakonski reguliše.Slažem se sa vama, ima tu par amandmana koje sam pogledao, koji će to regulisati. Nije u redu i to će imati neki vid pravilnika koji je tu ili će se kroz onaj amandman koji je priložen regulisati sa tim primanjima, povećanje je toliko, ovi sa zaradom od 23.000 dobiće 50%, a oni sa većim primanjima 3% i to će biti definisano. Nije u redu da to direktor određuje.

ovih obaveza katastra da ispuni neke obaveze, gde ste vi naveli primer da nema efikasnost itd, katastar sve rešava bez problema. Iz iskustva to govorim. Ali, mi imamo jako puno nerešenih imovinskih odnosa u Srbiji. Imamo nerešenu restituciju, imamo nerešenu konverziju, imamo nerešeno pitanje imovine i to nije definisano i svi ti problematični slučajevi su, maltene, u sporu. Tu je nemoć katastra. Ako ste u bilo kakvom sudskom sporu, ne može se ništa izdati, dati, upisati dok se spor ne završi. Sporovi traju i do 10 godina.Mi smo nedavno razgovarali sa ministrom pravde da se mnogi problemi razreše već jednom i da to pitanje rešimo. Naravno, kroz Zakon o planiranju i izgradnji mi moramo rešiti i pitanje konverzije. Mi smo iz jednog oblika imovine prešli u drugi oblik, a to nismo pravno rešili i ostavili smo nekom sudskom veštaku da on to rešava, razreže, što nije u redu. Svi u svetu koji su gledali, kažu da je to leglo korupcije. Vi date jednom čoveku da on izađe i da proceni, da odredi visinu konverzije. To je stvarno neprimereno. Znači, mora to da uđe u zakonske okvire i da to regulišemo. Nadamo se da će eksperti koji rade na tom problemu dati najpovoljnije rešenje i kada zakon dođe, mislim u septembru, ovde u parlament da ćemo moći o tome da raspravimo.Mi raspravimo.Mi želimo da uredimo katastar, da znamo kolika su primanja katastra, da znamo godišnje koliko to košta državu

Mi ne možemo sada tamo da isključimo katastar, ali moramo nekako kroz neke edukacije, stručna osposobljavanja, te ljude dovesti u poziciju da mogu da izađu na teren da nešto izmere, premere, upišu itd.Imamo itd.Imamo sredine gde je nemoguće dovesti geometra sada ili pravnika diplomiranog, da dođe da radi, koji se bavio katastrom, koji se bavio pitanjem imovine. Meni je jako žao, ali to je nemoguće. Mi smo onda uveli da gostuju ljudi iz drugih mesta po jedan dan sedmično, što nije dovoljno. Sada imate jednog pravnika koji dođe u neki grad i za sedam dana mu nakupe tamo gomilu predmeta i on to treba sve da razvrsta, razreši. Tu moramo, kao država, učiniti puno štošta da se ti ljudi osposobe, ali prvenstveno smo hteli kroz ovo da se nagrade. On kad vidi u pravilniku kolika je plata, on neće da dođe. Vi mu sad kažete – pa, imaćete stimulaciju. On vam onda kaže – izvinite, ja potpisujem rešenje, pa to je žalosno, neću. Kada mu mi sad promenimo rešenje i kažemo – evo, u rešenju piše toliko.Inače, sa nekim delovima vaše diskusije potpuno se slažem, na mestu su i učinićemo sve da to bude bolje. Katastar je važan za državu, mnogo važan. Bez njega ne može ništa ni da krene, ni da se završi. Kada završite posao, kod njih uknjižite, kada počnete, bez njih ne možete da počnete ako niste vlasnik imovine.Pitanje imovine stvarno moramo da rešimo. To je veliki problem Srbije. Mi imamo hiljade i hiljade hektara gde status imovine nije rešen. Kroz privatizaciju to se veoma lako otkupilo. Ali, šta sa tim zemljištem? Videli ste u Kaću nedavno onaj slučaj, ljudi su kupili za sto hiljada evra, a preprodali, preveli u gradsko građevinsko i zaradili trista miliona evra. Zašto? Pa, iskoristili su neke mogućnosti zakonske, razne veze i to odradili i enormno se obogatili. Sada država to mora da reguliše. Zato je najveći problem Srbije - pitanje imovine građana i imovine određenih firmi koje su prešle iz društvenog sektora, državnog, u privatne ruke i preneli milione. Onaj je kupio sto hektara da se bavi šećernom repom, ali ako on prevede to sad u gradsko građevinsko zemljište, u industrijsku zonu, on je zaradio puta sto. To pitanje moramo rešiti i to je veoma bitno sa ovim zakonom o planiranju i izgradnji.Inače, sa ovim delovima vaše diskusije potpuno sam saglasan, posebno ovo – direktor ne može da sedi i da razreže. Ne može, to mora da se radi kroz kroz sporazum koji će oni napraviti, naravno, sa svojim rukovodstvom. Tu su se sindikati aktivirali. Oni prave taj sporazum raspodele i tačno će se znati koje kategorije razvrstane mogu koliko imati

Poštovana gospođo predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, slažemo se da je uređenje katastra jedna od najvažnijih stvari u nekoj zemlji. Samim tim, konstatujemo da je ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, najblaže rečeno, neozbiljan. Neozbiljan je zato što od svih problema koji postoje u katastru, ovaj zakon se odnosi samo na regulisanje plata zaposlenih, tj. njihovo povećanje do 50% i uređuje oblast taksi. O problemima koji muče naše građane, o načinu upisa, o ubrzanju procedure skoro da nema ni reči. reči.Ovaj zakon ima 30 članova, a preko 60 amandmana je uloženo na ovaj zakon, što znači da je veoma nestručno napisan. Nestručno je napisan isto kao što smo i videli nestručno rešavanje hrasta u Savincima. Prvo rešenje je bilo da se hrast iščupa, da se kao struk paprike ili paradajza posadi na nekom drugom mestu i da dalje nastavi da raste i razvija se, što je apsurd. Drugi način je bio da se obloži čeličnom oblogom i da se ugradi neka staklena pasarela. Ja sam zamolio svoje studente sa Građevinskog fakulteta u Beogradu da daju idejno rešenje po onome kako je ministar opisao to rešenje sa čeličnom oblogom i staklenom pasarelom. Nemoguće je tako rešiti ako ne želite da odsečete 60% krošnje hrasta. na temu.)Ovo je tema, juče smo pričali o hrastu ceo dan, da vas obavestim, s obzirom da juče niste bili tu.Dakle, nemoguće je da se 60% krošnje iseče i da hrast ostane živ.U ostane živ.U Dnevniku ste obrazložili i da je nemoguće izmeštanje mosta jer su već izliveni određeni stubovi na mostovima. Juče smo čuli da ipak nisu izliveni i da je moguće izmeštanje mosta. Ja želim da vam verujem i želim da verujem u to da je problem hrasta konačno rešen. A ono u šta zaista verujem je da je trasa Koridora 11 zaobišla svaku kafanu. Dakle, juče ste rekli da nijedna kafana neće biti srušena zbog Koridora 11 i u to vam 100% verujem i na osnovu toga što vam u to verujem, želim da vam verujem da je hrast konačno rešen.Da se vratimo na Zakon o platama u katastru. Da li će zaposleni posle usvajanja ovog zakona raditi više? Ja smatram da neće. Ja smatram da već rade koliko mogu. Vi kažete da su u depresiji, da ne mogu da rade koliko bi trebalo da rade, a ja zaista mislim da se ljudi tamo trude i da rade koliko mogu. Ali, postoji ograničenje.Kada smo usvajali Zakon o upisu objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, upozoravali smo vas ovde da katastar nema kapacitete. Sami ste rekli da je 720 hiljada predmeta prosleđeno iz raznih sekretarijata za urbanizam i gradskih uprava u katastar i da sada katastar treba da postupa po tim predmetima. Kako, kada ste isto juče rekli da ima četiri ili pet pravnika u celoj Srbiji koji su na raspolaganju katastru i oni jedino mogu da reše te predmete? Moj proračun je da će upis svojine na tim objektima trajati 50 godina.S druge strane, za godinu dana ste zaposlili preko 10 hiljada partijskih činovnika u državnoj upravi i javnim preduzećima, ljudi koji ne rade ništa i koji su plaćeni da pričaju da je neko lep i pametan i da ova Vlada dobro radi, a niste zaposlili ljude tamo gde su zaista potrebni, u katastru, da rešavaju probleme građana. Zašto katastar ima 650 činovnika po ugovoru o delu? Zašto ima 179 ili oko 200 zaposlenih po ugovoru na određeno vreme? Kako mislite da zadržite stručnjake ako im ne date ugovor o radu?Postoje određena rešenja koja su ovim zakonom nedopustiva. Prvo je to da cena usluga koju pruža katastar ne može biti propisana od strane direktora. Članom 25. ovog zakona ste predvideli da direktor propisuje cenovnik usluga, tj. određuje takse. Mora se ustanoviti kontrolni faktor i bar ići na saglasnost Vladi ili Ministarstvu finansija.Diskriminišu se zaposleni u katastru. Pričali ste da su pravnici potrebni. Dičili ste se informatičkim sistemom. A ovim zakonom ih diskriminišete, stavljate ih u podređeni položaj u odnosu na zaposlene geodetske struke. Mi smo dali amandman da se to ispravi. Dakle, katastar ne može da funkcioniše bez pravnika i bez informatičara i svi oni moraju biti dovoljno motivisani da rade i da imaju iste zarade. Nadam se da ćete taj amandman prihvatiti.Predvideli amandman prihvatiti.Predvideli ste da Republika Srbija i lokalne samouprave plaćaju takse za upis prava svojine nad objektima koje knjiže. Nije logično da Republika Srbija svom organu, svom zavodu plaća taksu. Mi smo podneli amandman kojim će i Republika Srbija i lokalne samouprave biti oslobođene takse za upis prava svojine nad svojom imovinom.Ono što je zaista hitno i ono što je presudno za donošenje i za usvajanje u ovoj Skupštini, da bismo privukli strane investicije, je usaglašavanje Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Nisu svi zakoni u vašem resoru. Ali ako ova Vlada, u rekonstrukciji ili ne, još uvek funkcioniše, potrebno je da se ti zakoni što pre usaglase.Kancelarijom za brze odgovore nećete dobiti nikakve rezultate. Nadam se da je direktor katastra, koji je ovde prisutan, toga svestan i nadam se da može da vam ukaže na to da kada iz Kancelarije za brze odgovore bude došao zahtev Katastru da uknjiži ili da reši neki predmet po hitnom postupku, da on po samom Zakonu o državnom premeru i katastru neće moći da reši taj predmet ukoliko postoji neki predmet na drugom stepenu u ministarstvu, gde postoji preko 30 hiljada nerešenih predmeta koji čekaju neko razrešenje. Zbog toga je blokiran katastar, zbog toga su blokirane investicije i zbog toga predsednik Nikolić ne može da ispuni svoje obećanje da će doći 10 milijardi evra investicija godišnje.Bez godišnje.Bez obzira na naš stav da je zakon neozbiljan, on je svakako potreban, jer se reguliše radno-pravni status zaposlenih. Mi smo dali amandmane i pokušaćemo da taj zakon popravimo. Ali, potrebno je donošenje mnogo ozbiljnijih promena Zakona o katastru, da bi investicije u ovoj zemlji bile lakše sprovodive.Još jednu stvar bih rekao. Pričali ste o fiktivnim

Ko garantuje da takva praksa, obzirom da je već ustaljena, neće biti nastavljena? Ako se nastavi sa takvom praksom, naravno da će ukupna novčana masa koja je sada obezbeđena za plate i za koju tvrdite da neće biti probijena, da će biti probijena.Očekujem probijena.Očekujem da razmotrite naše amandmane, da ih u najvećoj meri prihvatite, a mi ćemo se kasnije opredeliti o našem stavu po ovom zakonu. Hvala.

Meni je drago što ste vi shvatili probleme tek sada kada ste opozicija. Četiri godine imali ste ovaj problem.Imali ste vašeg direktora Teslu, čuvenog Teslu, koji je obišao čitav svet da bi napravio dobar zakon. Pa je otišao malo do Južne Amerike i proveo dole mesece, pa je bio malo u Kini, u Japanu, gde sve nije bio da bi napravio dobar zakon, ali putešestvije nije završio za četiri godine, trebalo mu je možda još četiri godine, i kada je posle bio smenjen morao je da nastavi neka svoja putovanja i zamolio nas je da zaokruži ciklus. I to je trajalo jako dugo i koštalo jako mnogo.Vi ste primili ovih ugovoraca 550, niste hteli da ih date, pa ste ihcimali, ako nisu dobri idu odmah kući, sutradan dođu novi. To je vama odgovaralo jer je bio strah i trepet u RGZ od direktora. Kod vas je direktor imao sva ovlašćenja, samo pozove i kaže - doviđenja od sutra i dolaze novi. I vama je to tad odgovaralo

Tačno je da ste u legalizaciji imali 720 hiljada predmeta i ni jedan niste rešili. Zašto, ne znam.Dobro je da vi sada razmišljate da želite da pomognete, sve je ovo dobro, dobro je da ste shvatili da direktor ne može da bude kako su vaši govorili, bog i batina, kako je on govorio. Nego da direktor tamo bude jedna ličnost koja će da ima komunikaciju sa Vladom, sa svima, i to je sve dobro.Mi to želimo da promenimo, zato i pravimo zakon, a vi niste hteli taj zakon. Tačno je da su vam radnici za svaku platu štrajkovali. Kada sam ja došao prvo me je dočekao štrajk radnika. Oni ne rade dok ne dobiju od finansija ovu razliku.Sada nema razlike, i ne može naknadno da se dobije iz budžetske rezerve ništa. Ne može da se deli ono što ste vi rekli moda će se. Ne može. Dogovor sa Ministarstvom finansija nema ni potražnje ni podrške. Prema tome svi greše. Shvatili ste svoje greške, i dobro je da ste shvatili. Možda ćete vi opet nekada biti na vlasti. Nemojte biti tako bahati. Nemojte raditi to što ste radili u katastru u katastru Beograda, gde sada ne može 1000 pravnika da razmrsi tu imovinu, razumete.Nemojte raditi i graditi ovo što ste radili bez dozvola, bez katastra, bez geometara, bez ponuda, bez ičega. Ne valja to. Ne valja. Nemojte nas vi učiti kako treba da se radi u građevini. Vi ste na nesreći Kraljevčana od zemljotresa pohapsili celu stranku tamo.Seljacima

red.Meni je drago da ste vi shvatili da ćete vi sada biti kooperativni, da sarađujemo, da menjamo zakone, da se zemlja polako uvodi u red, i to je dobro. To je dobro za sve nas, dobro za Srbiju, bolje ikad nego nikad. Hvala puno. Ovo što ste vi predložili mi prihvatamo oberučke, jer to je bilo vreme, samo ste mogli to da uradite pre pet godina.

niti sam učestvovao u prošloj Vladi, niti sam donosio rešenja u katastru, niti sam delio đubrivo, niti sam obnavljao Kraljevo. Znači, ništa od toga nisam radio.Samo vas molim da za svoju nesposobnost i nestručnost koja se pokazuje i ovim zakonom, jer ovaj zakon ste vi pisali, odnosno vaša komisija za koju sam vam rekao još prošlog puta kada je bio upis nelegalnih objekata, da je smenite, jer ne radi dobro svoj posao.Molim vas da za svoju neozbiljnost i nestručnost, ne optužujete druge stranke, već da radite svoj posao, ukoliko zaista mislite da znate da ga radite. **Vesna

Ko je vlast u Vojvodini? Gde su najveći problemi? U Vojvodini, Kać, ovo sve tamo, hapšenja, urbanistička mafija itd.Prema

malopre da ga opomenete i znatno ranije. On koristi rečnik koji nije dostojan ovom skupštinskom domu.Pre svega, haos u građevini, odnosno haos u ovoj oblasti koja se tiče izgradnje objekata i upisa u registar, napravili ste vi lično, gospodine ministre, tako što ste u skupštinsku proceduru pustili Zakon o upisu nelegalno sagrađenih objekata. Nakon toga je obustavljen postupak legalizacije, nakon toga su svi predmeti preseljeni u katastar i posle toga u katastru je nastao opšti haos.Dakle, sada nema ni postupka legalizacije, ni upisa u katastar, a o obećanju besplatne legalizacije nema ni reči.Sramotno je i krajnje neodgovorno sa vaše strane da vi delite lekcije o nelegalnoj gradnji. Zar vi lično niste gradili nelegalno kliniku, tamo na brdašcetu povfrh vašeg grada i zar niste terali novinare koji su to hteli da slikaju? Kome vi delite lekcije za nelegalnu gradnju?Vi nemate nikakav moralni osnov da pričate o ovoj oblasti, jer ste napravili opšti haos u ovoj oblasti. Vi, koji ste obustavili bilo kakvu gradnju u Republici Srbiji, a da ne govorim o stranim investitorima kojima ne pada na pamet da ulažu u ovako neuređenu zemlju. **Vesna Kovač** Meni je jako žao, govorim vrlo korektno i biram reči, gospodine predsedniče poslaničke grupe, izuzetno biram reči. Vi ste mene izvređali, a ja vas nisam nikada, meni ste svašta rekli, ali nema problema ja se ne ljutim.Tačno je da je Zakon o legalizaciji van snage. Šta mislite zašto? Ustavni sud je Dulićev zakon iz 2009. godine, proglasio nelegalnim i Ustavni sud ga je poništio, nisam ja i zato nemamo legalizaciju.Upis u Katastar nepokretnosti, šta je to? Ustavno pravo svakog građanina da upiše svoju imovinu.To što vi kažete i što su vaši šefovi slali meni novinare da traže dozvolu, pa im ja nisam dao, to je vaš problem.Kada je došao inspektor, video je sve dozvole i sve papire, u šta se uverila i javnost i svi ostali, a vi ste imali vašeg novinara, pa ste ga slali sa kamerom da traži dozvolu na tom gradilištu, to nigde nema. Kada dođe službeno lice, ono dobije sve papire.Znači, sve dozvole postoje i ta vaša priča ne pije vodu. Vi danas gradite ove pristupe na mostu, vašem čuvenom, ovde na Adi, bez i jednog papira, bez građevinske dozvole. Imate li građevinsku dozvolu? Nemate. Imate li za bilo šta, imate li upotrebnu za most? Nemate. Kada ćete da je dobijete? Nikad, jer ne možete da napravite papire. Prema tome, što to radite?Vi kažete - unešen haos u građevinarstvo. Kod mene niko nije dobio krivičnu prijavu, a u vašoj ekipi u našoj postavi svi su dobili krivične prijave i svi su procesuirani. Prema tome, ja ne znam o čemu se radi. Ne razumem. Vi to nekada možda i pojasnite, ja ne želim sa vama da polemišem.Ovo je jedan ozbiljan zakon koji mora da se usvoji da bi se nešto uvelo u red i zato pozivam poslanike da to podrže, a naravno, vi ste u opoziciji, imate pravo da kažete šta god hoćete i to je vaše pravo a građani će ceniti svoje. Nerešenih problema urbanističkih i ostalih najviše je u Beogradu, 80% spornih građevinskih dozvola nalazi se u Beogradu, a ko je tu na vlasti? E, to vi znate.

108.Gospođo predsedavajuća, pre svega reklamiram povredu Poslovnika u delu načina na koji vi vodite sednicu. Mislim da je to nedopustivo i odmah da vam kažem da u danu za glasanje tražim da se Skupština izjasni o ovom mom predlogu.Dakle, u ovih dva minuta želim, ako dozvolite da obrazložim. Malo mi je nepojmljivo da vi opominjete ministra da nije, to prvi put čujem da predsedavajući radi da ne govori o dnevnom redu koji je 100% govorio o dnevnom redu, a dva minuta pre toga niste opominjali kolege poslanike iz DS da ne govore o dnevnom redu, pošto hrast nije na dnevnom redu. Gospođo predsedavajuća, pogotovo nije hrast ako o njemu govore bukve.Prema bukve.Prema tome, ja vas molim da toku sednice koja ide da budete ravnopravni i dostojanstveni da ne pozivate poslanike DS da govore o povredi Poslovnika iako oni to nisu hteli. Zaista ovo nisam doživeo u ovom sazivu. Izvinjavam se i teško mi je što sam ovo morao da vam kažem.Ponavljam da tražim da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika.

vam kažem nešto, kad poslanik ima repliku na nečije izlaganje, onda može malo da ode van teme, ali kada izlaže neko o nečemu, ja molim sve, znači i ministre i narodne poslanike, prema Poslovniku prema Poslovniku prema svima treba da budem jednaka, tako da ne merim da li je neko poslanik ili je ministar, dakle trudim se da svi pričaju o temi dnevnog reda.U danu za glasanje ćete se izjasniti o povredi Poslovnika.Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Izvolite. Pre svega, poslanik koji je govorio pre mene, morao je imati u vidu da je ministar juče otvorio temu hrasta.Kada je u pitanju Zakon o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata, ministre niste u pravu, da ne kažem - ne govorite istinu.Pojedine odredbe tog zakona su osporene, to nije sporno, ali ste vi dekretom usmenim naložili neprimenu svih ostalih odredba zakona,

Niko ne može da legalizuje svoj objekat i nije zato kriv Dulić, nego vi.S druge strane, ne znamo o kakvim krivičnim prijavama govorite. Svako protiv svakoga može podneti krivičnu prijav, a ne znam o kojim to svim našim govorite, protiv kojih su podnete krivične prijave. Pa sami znate da protiv vas postoji na desetine krivičnih prijava.S druge strane, nije to naš novinar bio da gleda vaš, tada nelegalno sagrađen objekat i na sreću taj novinar je dobro prošao za razliku od drugih novinara koji su hteli nešto da vas pitaju.Kada je u pitanju dozvola za most, ponos Beograda, taj most, rekao sam vam prošli put u raspravi ima privremenu upotrebnu dozvolu. Za takve objekte vi bi trebali da znate, bavite se tim poslom i normalno je da prvo dobiju privremenu upotrebnu dozvolu, a nakon toga konačnu upotrebnu dozvolu.Na kraju, kada je u pitanju primena Zakona o upisu nelegalno sagrađenih objekata, dakle, on se ne primenjuje iako ste ga na sva zvona najavljivali, zbog zbog toga što niste stvorili tehničke uslove i zbog toga što nemate sposobnosti za tako nešto. **Vesna Kovač** Hvala.Prekidamo repliku, krećemo dalje o temi dnevnog reda.Reč Zakon o legalizaciji nalazi se u skupštinskoj proceduri. On je urađen, prošao je sva mišljenja i očekujem da će doći ovde kod vas na sledećem zasedanju.(Janko sam ga dao i potpisao, a gde se nalazi ne znamo. To je završeno.Druga stvar, nemojte te priče, nemojte te vaše priče da ponavljate stoti put i ne želim da polemišem sa vama. Tačno je da sam ja dao upotrebnu dozvolu za most, ali data je i istekla je u decembru mesecu.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi gospodine ministre, pa evo, sticajem okolnosti, drugi dan već vodimo diskusiju o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.Odmah

izmene i dopune ovog zakona su vršene još 2010. godine i to su bile vrlo male tehničke izmene. Sada je prosto došlo vreme da se ovaj zakon usaglasi sa čitavim nizom drugih zakona koji su u međuvremenu izglasani, koji su stupili na snagu, da se Zakon o državnom premeru i katastru upodobi i novim investicijama, novim projektima koje sprovode nadležna ministarstva, da se jednom rečju ovaj zakon modernizuje i u skladu sa našim stremljenjem ka evropskim standardima i ka usaglašavanju našeg zakonodavstva sa pravom EU.Podsetiću EU.Podsetiću i prisutne narodne poslanike i građane da izmene zakona o državnom premeru i katastru su na neki način uslovljene i donošenjem Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.Taj zakon je često u javnosti, u medijima, pogrešno nazivan – Zakon o legalizaciji. Daleko je to od Zakona o legalizaciji.To je jedan hrabar zakon koji je morao da se donese da bi se 1.300.000 objekata koji su naši građani sazidali širom Srbije, a nisu imali građevinsku dozvolu, da bi se tu uvelo reda, da bi se ti objekti evidentirali, da bi kada odemo na pregovore sa našim

izgradnju.Donošenje ovog zakona, odnosno izmena i dopuna, neophodno je i zbog Zakona o planiranju i izgradnji. Složićemo se svi ovde da konverzija i sve što prati konverziju možda i nije bilo najsrećnije rešenje, ali taj zakon je donet, kad je donet, pre više godina, mora se poštovati, mora se možda i menjati u budućnosti, ali definitivno sve to je doprinelo da Republički geodetski zavod ima sve više i više posla, sve više i više predmeta. U tom smislu poslanička grupa SNS pozdravlja trud i novog direktora gospodina Krejovića i celog njegovog tima, u smislu da se Republički geodetski zavod i situacija u njemu dovede u red.Naravno da je neophodno doneti ovakav zakon i zbog čitavog niza investicija koje su trenutno u toku, da li govorimo o Koridoru 10, da li govorimo o Koridoru 11, uz naravno veliku pomoć naših prijatelja, posebno iz Azerbejdžana, s kojim znamo da imamo odličnu saradnju, a i ministar lično. Dakle, neophodno je izmeniti zakon i zbog toga što postoje određeni zahtevi stranih investitora, vrlo konkretnih i vrlo korektnih, naravno, u skladu sa evropskim standardima, da se u ovu oblast zavede red.Konačno, svedoci smo da je čitav niz vrlo povoljnih investicija od Svetske banke došao upravo preko EU. Očekujemo da će i u budućnosti sve više takvih investicija biti sada kada smo dobili datum za pregovore sa EU. Sve je to zahtevalo da se pred nama pojavi predlog ovoga zakona, koji će, u skladu sa evropskim standardima, zavesti red u oblast državnog premera i katastra.Posebno podržavamo činjenicu da će u budućnosti elektronski pristup podacima, koji je i sada na vrlo zavidnom nivou, biti još bolje uređen. Građani će, posle usvajanja ovog zakona, imati mogućnost da se preko interneta na najbrži i najjeftiniji način obaveste, recimo, i o podacima, primera radi, o licencama, o geodetskim organizacijama, o licima zaposlenim u geodetskim organizacijama. To će dovesti do većeg nivoa pravne sigurnosti to će dovesti naravno i do jednog pozitivnijeg pogleda stranih investitora ka Srbiji i ka klimi koja u Srbiji vlada.Posebno podržavamo i činjenicu da je ovaj zakon usaglašen, kako je sad predložen, i sa nekim u međuvremenu donetim zakonima, poput, recimo, Zakona o ministarstvima, Zakona o prekršajima, Zakona o visokom obrazovanju, naročito u oblasti visokog obrazovanja. Drago nam je što postoji čitav niz odredbi koji sada definiše na precizan način i ko će moći da dobije naziv geodete, koji će dobijati licence. Licence imaju više svojih kategorija i to će doprineti i većem kvaliteta vrednosti koju vidimo u zakonu je to što se precizno utvrđuje kakve geodetske organizacije, sa koliko zaposlenih i koliko licenciranih zaposlenih mogu da obavljaju najsloženije radove.Podsetiću da u članu 17. piše da kada je za određene geodetske radove predviđena izrada glavnog projekta, onda geodetska organizacija koja sprovodi takve radove mora da ima najmanje pet zaposlenih, od čega dvoje sa najvišom licencom. To je isto dobro, to je evropski standard i to je nešto što će poboljšati kvalitet geodetskih radova u Srbiji.Što u Srbiji.Što se tiče plata o kojima se dosta ovih dana razgovaralo, s jedne strane mi podržavamo i hrabrost ministra i hrabrost direktora Republičkog geodetskog zavoda da otvoreno kaže tamo gde postoji deficitarno zanimanje mora da sadrži određeni nivo, naravno, u skladu sa zakonom plata i primanja.Mislim da bi se većina kolega ovde koji su advokati ili koji su u praksi radili sa nekretninama složila da ogroman broj geodeta koje smo mi školovali, koje je Srbija školovala, zbog malih plata u državnim službama danas rade kod privatnika, radi kod stranih investitora ili su prosto otišli u inostranstvo trbuhom za kruhom. Mi danas imamo situaciju da naše geodete zidaju, pomažu i rade u Kanadi, u Australiji, u Saudijskoj Arabiji, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

deficitarnim zanimanjima, ovde definitivno imamo takav jedan primer, da se plate moraju urediti na jedan kvalitetan način.Naravno, dosta je debate izazvao način na koji su te plate uvećane po predlogu zakona. Ovde bih obavestio ministra, ako dozvoli,

unapred se izvinjavam. Imamo devet amandmana. To nisu identični amandmani, veoma su slični i mislim da su vrlo korektno i vrlo kvalitetno napisani i mislim da bi trebalo razmotriti te amandmane, ne dirajući u pravilo da geodeti, ljudi koji rade na terenu vrlo odgovorne poslove, naročito u vreme kada su investicije počele da se ostvaruju, moraju imati adekvatnu platu. Treba razmisliti i o platnim razredima. Treba razmisliti o tome po kojim kriterijumima se te plate

moga kasnije da razmotri da li neki od tih amandmana da prihvati.Imamo oko osam amandmana na temu određivanja visine naknada i da li tu treba određuje direktor ili treba neka druga procedura. Opet, praktično sve poslaničke grupe su podnele skoro identičan amandman, tako da je to možda jedan prikaz da ovaj zakon ima široku podršku u Narodnoj skupštini.Eto, imamo dve odredbe koje su neuralgične i možda ako bi se te dve odredbe razmotrile, ponavljam, amandmani su potpuno identični, možda bismo došli do jedne najširije podrške jednog ovakvom zakonu prilikom dana za glasanje.Konačno, mi se nadamo da će usvajanje ovog zakona doprineti i ubrzanju rada izdavanja adekvatnih i upisa i adekvatnih dokumenata iz Republičkog geodetskog zavoda. Naravno najviše problema ima u Beogradu iz mnogih razloga. Možda je jedan od razloga i to što kada pročitamo statistiku vidimo da u Beogradu ima 19.000.000 parcela i preko 4.600.000 objekata. Nadamo se da će negde u budućnosti saradnja između ministarstva i nadležnih službi u gradu biti

Biće izvršeno određeno ubrzanje rada Republičkog geodetskog zavoda. Biće ubrzano pružanje usluga svim investitorima, naročito na Koridoru 10,11, gde vidimo da poslovi idu, što bi se reklo sasvim u skladu sa zakonom i interes Srbije, naravno, u planiranim rokovima. Biće uvedena određena dopunska pravila o kvalitetu rada u oblasti geodetskih usluga, tako da su sve to razlozi koji navode da će SNS podržati ovaj zakon.Naravno, mislimo da bi kroz prihvatanje nekih amandmana, a vidimo da praktično samo dve odredbe ovog zakona su možda malo problematične i izazivaju određenu diskusiju, ali da bi prihvatanjem takvih amandmana i ta ta diskusija mogla da se eliminiše i onda možda i da zakon bude usvojen bez glasa protiv, što bi zaista za jedan ovako važan zakon i za jednu ovako važnu oblast bilo odlično i zbog stranih investitora, i zbog domaćih investitora i zbog svih ljudi koji su povezani sa oblašću geodezije.

tražimo samo modus koji je najprihvatljivije rešenje i najbolje.Možda bi bilo najbolje da se na odboru zauzme jedan zajednički stav. Svi su slični u svi su tu negde, ali bi bilo možda najbolje da odbor predloži jedan zajednički amandman koji bi to pokrio sve. Potpuno sam saglasan da su dve grupacije amandmana dobrodošle da poprave zakon.

korektnosti. Praktično sve poslaničke grupe, ako sam malo pre zaboravio LDP, izvinjavam se, su podnele amandmane koji su zaista jako slični, ali kao predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo moram da vam kažem da je vaš predlog zapravo najbolji iz tog razloga što ovo jesu slični amandmani, ali nisu identični i možda bi najbolje bilo da se sublimiraju svi ovi zaista vrlo korektni i vrlo kvalitetno napisani amandmani u jedan, koji bi onda odbor predložio, odbor nadležan za ova pitanja. Naravno, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo bi onda takav amandman, nemam sumnje, jednoglasno pustio u dalju proceduru, kao što je i sam zakon prošao na ovom odboru, jednoglasno.Isto važi i za pravila o taksama. Možda bi to bilo najbolje iz korektnosti prema svim poslaničkim grupama, jer, ponavljam, svi su dali praktično amandmane.Mislim da

Hvala, gospodine predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što krenem sa govorom u vezi zakona, želim da SPS čestitam rođendan i da im poželim uspeh i još bolju saradnju u budućem periodu.U vezi amandmana odmah želim da kažem da je i naša partija podnela ovakva dva amandmana, odnosno ukupno smo tri amandmana i verovatno ćete imati sluha i prihvatiti naše amandmane, pošto se odnose na ove oblasti o kojima je gospodin Cvijan

i njihovu obnovu i održanje, kao i brojne druge poslove određene zakonom. Na poslovima RGZ se primenjuju svi zakoni Republike Srbije, a naročito Zakon o ministarstvima, Zakon o državnom premeru i katastru iz 2009. godine,

strateški ciljevi RGZ 2006-20015. godine i ostali propisi.Pored ovoga, na zaposlene u RGZ se primenjuju i Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Poseban kolektivni ugovor za državne službenike i nameštenike, Zakon o radu Republike Srbije, kao i brojne međunarodne konvencije, čiji je potpisnik Republika Srbija.Pored

Katastar nepokretnosti je zamišljen kao pouzdana evidencija o nepokretnostima i pravima. Način realizacije i neusklađenost dinamike radova i kadrovske strukture RGZ dovela je do toga da je nakon završetka projekta potrebno dodatno angažovanje na otklanjanju grešaka koje su nastale u postupku izrade KNA.Kao paralelni proces, trenutno je aktuelna izrada digitalnog plana, koja se ne odvija u otežanim okolnostima, ali svakako predstavlja jedan od najznačajnijih poslova RGZ. I jedan i drugi posao zahtevali su angažovanje znatno većeg broja zaposlenih od onog koji je u stalnom radnom odnosu. Kadrovska struktura angažovanih lica je vrlo raznolika, iako je normalno očekivati da na tim poslovima budu angažovani, pre svega geodete, a delom i kadrovi pravne struke.Trenutno u RGZ ima 2.400 stalno zaposlenih, 179 na određeno i oko 650 lica po osnovu ugovora o delu. stalno zaposlenih 1.750 su geodetske struke, od čega 1.200 geodeta sa četvrtim stepenom geometara, oko 250 diplomiranih inženjera geodezije i oko 500 inženjera geodezije. U grupi zaposlenih, koji nisu geodetske struke, ima 250 diplomiranih pravnika, oko 50 pravnika, više od 100 informatičara i više od 300 referenata sa završenom srednjom ekonomskom, gimnazijom i slično.Ono što je karakteristično za RGZ i posebno za i posebno za katastarske poslove koji se obavljaju po organizacionim jedinicama, u svakoj opštini i gradu postoji katastar, jeste da ne postoji jasna klasifikacija poslova. Katastarski poslovi su zasnovani, pre svega, na premeru i podacima koji su nastali nakon geodetskih radova. Održavanje premera i baze katastra nepokretnosti danas se u velikoj meri razlikuje od perioda kada je katastar samo imao evidenciju katastra zemljišta, dakle najsavremeniju tehnologiju i softverska rešenja. Podaci iz katastra nepokretnosti direktno se prezentuju na internetu. Baze su povezane sa drugim institucijama, tako da se svakodnevno vrši transfer, kao i ažuriranje podataka u katastru.U pogledu preuzetih obaveza i poslova RGZ, on prednjači u odnosu na druge državne institucije i u pogledu uspostavljanja savremenog katastra i visoko je ocenjen na međunarodnoj lestvici. Od efikasnosti i ažurnosti katastra, svakako zavisi i efikasnost rada drugih organa i institucija, poreska uprava, organi uprave, bankarski poslovi, MUP i druge.U tom smislu može se reći da svi zaposleni obavljaju poslove posebne stručnosti, uz primenu posebnih metoda i znanja. Obaveza diplomiranog pravnika da moraju posedovati pravosudni ispit, sama po sebi govori o njihovoj odgovornosti i stručnosti i karakteru posla koji obavljaju. Veoma bitna komponenta u realizaciji svih ovih poslova jeste polje finansija i obezbeđenja neophodnih finansijskih sredstava.Od svog osnivanja RGZ je putem naknada i taksi ostvarivao pozamašne sopstvene prihode koji su u poslednje vreme narasli do granice da pokrivaju kompletne troškove u funkcionisanju i poslovanju. u narednoj godini RGZ mogao da ispuni onaj cilj koji se tiče samofinansiranja sopstvenih troškova.Kreditna sredstva koja su plasirana od strane Svetske banke kao i ona koja su namenjena realizaciji drugih manjih projekata uglavnom su potrošena u materijal i opremu ili u korist angažovanja konsultanata i spoljnih saradnika na realizaciji ovih projekata.Možda je trebalo ići ka tome da veći deo tih sredstava ostane u RGZ čime bi se pojačala kako kadrovska struktura, tako i tehnička opremljenost, pre svega službi za katastar nepokretnosti, kako bi mogle u predstojećem periodu da nastupaju na tržištu.U poslednjih desetak godina u nekoliko navrata je Vlada Republike Srbije ako predlagač zakonskih propisa svojim odlukama dovela do stavljanja RGZ u veoma nepovoljnu situaciju, naročito u pogledu materijalnog položaja zaposlenih koji su Zakonom o državnim službenicima svrstani u u korpus državne birokratije iako je u periodu od pre 2005. godine RGZ uvek bio na neki način izuzet kao što su i drugi organi sličnog oblika organizovanja, kao na primer Poreska uprava, carina, policija i slično.U godini 2006. plate za veliku većinu zaposlenih su bile zamrznute više od tri godine. Nakon donošenja posebnog kolektivnog ugovora, za državne službenike su stvoreni uslovi da se materijalni položaj zaposlenih popravi i omogući normalno funkcionisanje zavoda koji je vrlo često bio potresan opravdanim nezadovoljstvom sindikata i zaposlenih.U 2009. je još jedna nesmotrena odluka Vlade Republike Srbije dovela do pokušaja smanjenja broja zaposlenih u izuzetno odlučnu reakciju sindikata i 27% radnih mesta, što je takođe izazvalo odlučnu reakciju sindikata i onemogućilo

ovaj konkurs je u velikoj meri zloupotrebljen od strane poslodavca, a sa druge strane i dalje je više od 250 radnih mesta nepopunjeno.Najnovije odluke Vlade Republike Srbije kojima je dovedeno u pitanje normalno funkcionisanje RGZ takođe ukazuju na sistemske probleme koji opterećuju ovu instituciju. RGZ takođe ukazuju na sistemske probleme koji opterećuju ovu instituciju. Trenutna pozicija RGZ na prvi pogled može da izgleda zadovoljavajuće za sve one kojima nivo primanja ne prestavlja socijalnu kategoriju. Analiza zarada zaposlenih, ukoliko bi se posmatrao samo onaj nivo koji predviđa Zakon o platama i utvrđena cena rada pokazuje da više od 70% zaposlenih bi imalo primanja na nivou polukvalifikovane radne snage.Neophodna stručnost, kao i povišen stepen odgovornosti gotovo svih zaposlenih zahteva da taj rad bude i adekvatno vrednovan i nagrađen.

sa prefiksom geodetski ili katastarski, čine se kao najoptimalnije rešenje.Naravno, to bi imalo smisla ukoliko bi bilo i propraćeno sa povećanjem koeficijenta, tj. platnog razreda, do nivoa koji bi pokrio sadašnji nivo zarada uvećan za posebna primanja po članu 24. PKU. Treba istaći i da su sredstva u budžetu predviđena za isplatu primanja sa ovim uvećanjem i da se taj nivo zarada isplaćuje svim zaposlenima od decembra 2008. godine.Gotovo godine.Gotovo da od donošenja Zakona o državnim službenicima sindikat RGZ nastoji da se zavod izuzme iz odredbi člana 32. Zakona o državnim službenicima. Otpori ovoj inicijativi su prisutni u svim političkim strukturama koje su bile na vlasti, odnosno nije bilo potrebnog razumevanja za ovim zahtevom. Čak bi se moglo zaključiti da je mnogo jači uticaj onih struktura koje se zalažu za transformaciju RGZ u oblik javne agencije i rasparčavanje na nekoliko celina.Danas ostaje utisak da su sve krupnije odluke, koje se tiču sudbine RGZ, donošene izvan ove institucije i u uskom krugu moćnika, koji pre svega štite svoje lične interese. Početak ubrzane legalizacije bespravno izgrađenih objekata i stavljanje RGZ u sedište ove operacije dodatno opterećuje i onako uzdrmanu poziciju zavoda. Bezuspešni pokušaji prethodnih političkih faktora da ovaj postupak sprovedu u značajnijem obimu, pre svega, su bili uzrokovani neusaglašenom zakonskom regulativom.Ono što dodatno opterećuje poziciju RGZ jeste značajno smanjenje budžeta za 2013. godinu, kao i najava izmena nekih sistemskih zakona, koji bi mogli da utiču na materijalna primanja zaposlenih.Naime, rebalansom budžeta za ovu i Predlogom budžeta za 2013. godinu, RGZ su umanjena sredstva u iznosu od 900 miliona dinara, što je jedna petina sredstava opredeljenih budžetom za 2012. godinu. Pored toga su ukinuti sopstveni prihodi, kao izvor finansiranja određenih stavki iz programa radova RGZ, koje su usvojene Uredbom Vlade Republike Srbije iz 2010. godine.Finansijski bilans RGZ je relativno povoljan, jer su prihodi u odnosu na prošlogodišnje značajno uvećani. U cilju rešavanja dugogodišnje problematike i omogućavanja nesmetanog funkcionisanja RGZ kao kredibilne i efikasne državne institucije, napravljen je i Predlog izmena i dopuna Zakona o državnom premeru kojim bi se uredila zvanja zaposlenih i obezbedio dostojanstven rad državnih službenika. Omogućio bi se nesmetan rad privatne geodetske prakse, olakšala procedura olakšavanja predmeta i definisale bi se takse za usluge RGZ.Polazeći od proste činjenice da zaposleni u RGZ svojim radom ostvaruju izuzetne prihode u budžetu Republike Srbije i argumenti koji su izneti dobijaju na snazi. Više sam se osvrnula na kadrove, zato što od kadrova zavisi i rad ministarstva i odgovarajućih službi. Hvala.

naravno da je ovaj član 1. zakona ključni član i oko ovog člana se najviše razgovaralo tokom diskusije evo već drugi dan povodom ovog predloga zakona.Htela

i to treći izuzetak od januara meseca ove godine u odnosu na Zakon o platama u državnim organima i javnim službama. Prvi izuzetak je bio onaj iz januara meseca ove godine, gde se izuzimaju zaposleni u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika. Prošlog meseca, juna, razgovaralo se o izuzimanju zaposlenih u visokoškolskim ustanovama iz regulacije Zakona o platama u državnim organima. Evo, sada razgovaramo o ovom trećem izuzetku, o platama platama geodeta.Naravno da pozdravljamo legalizaciju, formalizaciju jednog faktičkog stanja. Dobro je to kada se stvari uvedu u sistem, dignu se na jedan pravni nivo, umesto da se snalaze radnici, odnosno predstavnici konkretno RGZ svakog meseca kako bi nekako te svoje plate nivelisali. Kod nas to snalaženje ima neku negativnu konotaciju. Zaista treba da se uvede jedan red, čak i oko tih plata.Nemamo plata.Nemamo problem oko te formalizacije. Recimo, sada bih predložila i skupštinskoj većini da u tom smislu postupi i u pogledu Poslovnika, pa neka se onda izmene odredbe Poslovnika člana 128, koji se odnosi na ove poslaničke kartice, jer očigledno da već godinu dana poslanici vladajuće većine nisu u mogućnosti da razumeju šta to piše u tom članu 128. Bilo bi dobro da se stvari svedu na taj neki nivo. Ako ne možete poslanike da naučite, bilo bi dobro da promenite Poslovnik.Nemamo mi problem oko koeficijenata i povećanja plata.

vašu potrebu da to kažete, ali govorim samo o načinu. Nemojte kvalifikovati da li neko može ili ne može. Nemojte vređati ljude. Samo o tome govorim. Izvolite.

Međutim, imamo problem oko diskriminacije koja se provlači kroz ovaj član u odnosu na druge struke koje nisu geodetske.Naime, nisu geodetske.Naime, RGZ je veoma kompleksna državna služba koja pored toga što obavlja stručne poslove, obavlja i poslove državne uprave, pravne poslove. poslove. To je veoma komplikovan sistem koji funkcioniše sa bukvalno dve različite polovine.

teško da imaju dodirne tačke sa katastrom nepokretnosti, odnosno onim pravnim poslovima u vezi upisa prava vlasništva i

Zbog toga ne razumemo zašto je došlo do promene onog prvobitnog nacrta koji je predviđao da se ti koeficijenti primenjuju na zarade svih državnih službenika, ne izdvajajući nijednu struku posebno.Htela bih da napomenem da, recimo, u Zrenjaninu imate 10% radnika, državnih službenika od zaposlenih, koji su pravne struke ili neke druge struke, ali nisu geodetske struke.

RGZ.Ako su srednjoškolci do sada imali tih 11.000 dinara dodatka na svoju osnovnu platu, a oni sa visokom stručnom spremom 5.000, i to svi bez obzira koje su struke, ne razumem zašto ste se opredelili za ovu varijantu da izdvojite tu geodetsku struku? To jeste problem ukoliko zaista zaista mislite da unapredite rad Republičkog geodetskog zavoda.U obrazloženju zakona zaista navodite neke argumente argumente koje podržavam. Navodite i jačanje efikasnosti, navodite i jačanje zakonitosti i osvrćete se na to da se preduprede sve mogućnosti korupcije, da motivišete radnike i slično. To je u redu. Shvatate obim obim poslova, koji je u međuvremenu povećan. Sve te nadležnosti, svi ti poslovi, sva ta očekivanja koje ste u međuvremenu natovarili na Republički geodetski zavod, teško da može pozitivno da odgovori na sve to, ukoliko pravite ovakvu vrstu grešaka, diskriminacije zaposlenih, radnika, državnih službenika u RGZ. To zaista ne možemo podržati.Ukoliko

nešto, gospodine ministre. Možemo svašta da kažemo za ovu prethodnu vlast. Zaista ima milion zamerki i kritika, ali ne možemo nikako da izostavimo jednu činjenicu da je 2009. godine donet jedan zakon o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru, te 2009. godine, koji jeste bio hrabar čin tada za te uslove. Nekako nedostaje takva vrsta hrabrosti ovoj Vladi i ovoj vlasti koja se zalaže za štednju, za smanjivanje troškova, koja ima tu ambiciju da rebalans budžeta bude jedini rebalans u toku 2013. godine. Prosto, nemate političke volje da se izađe u javnost i da se kaže – teško da će biti povećanja plata. Štaviše, plate ne da će biti zamrznute, plate će i da padaju upravo iz tog razloga jer imamo dvocifrenu inflaciju, imamo depresaciju dinara, zato što imamo ozbiljnu ekonomsku krizu u državi.Dakle, hrabrost nekako nedostaje ovoj Vladi, a mislim da nedostaje i ozbiljna podrška Republičkom geodetskom zavodu za sve one poslove koje taj RGZ treba da obavi, upravo iz tog nekog razloga da ojačamo i ekonomski i u smislu jednog položaja pravne države koja i te kako poštuje pravo vlasništva i privatnu svojinu.

Poštovani ministre, predsedavajući, kolege poslanici, u Skupštinu je prošlog meseca došao na razmatranje o odlučivanje zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, što je po hitnom postupku stavljeno na današnji dnevni red.Hitnost zakona je obrazložena izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i posledicama koje su nastupile izmenama tog zakona, a koje su direktno vezane za Zakon o državnom premeru i njegovom sprovođenju preko istog zakona i podzakonskih akata.Uzimajući u obzir ovaj razlog kao stupanje na snagu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, kojim je znatno povećan obim posla u Republičkom geodetskom zavodu i čime su utvrđeni kraći rokovi za postupanje po zahtevima stranaka, čime dolazi do problema vrednovanja i raspoređivanja zaposlenih u Zavodu, a što sve ovaj zakon rešava, onda je hitnost ovog zakona opravdana i smatram da ga u takvom postupku trebamo podržati.Ono što ide u prilog ovom zakonu je što sam zakon sadrži 31 član i otklanja nedostatke koji su primećeni u dosadašnjem postupku primene Zakona o državnom premeru i katastru, a koji se odnose na adekvatno regulisanje statusa zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu, na preciziranje odredaba o izvođenju geodetskih radova, radu geodetskih organizacija i rešavanje kolizije pojedinih podzakonskih odredaba, kao i na izmene odredaba koje uređuju postupak održavanja katastra nepokretnosti i masovnu procenu vrednosti nepokretnosti.Članom 1. ovog zakona su propisana zvanja i plate državnih službenika u Republičkom geodetskom zavodu geodetske struke na izvršilačkim radnim mestima. Propisivanje zvanja i plata u Zakonu o državnom premeru i katastru je bilo neophodno, pošto Zakon o državnim službenicima kojima su uređena zvanja državnih službenika i njihovo napredovanje u svim državnim organima nije adekvatan zaposlenima geodetske struke u Republičkom geodetskom zavodu, zbog prirode i značaja posla koji obavljaju.Naime, obavljaju.Naime, Republičkom geodetskom zavodu geodetske struke obavljaju terenske, stručne, geodetske i katastarske poslove na geodetskom merenju, prikupljanju i registraciji podataka koji su od opšteg interesa za Republiku Srbiju. Ovi poslovi su ograničeni rokovima, potrebama investicionih ulaganja i ekonomskog razvoja zemlje, kojeg ne može biti bez uređenih i registrovanih podataka o nepokretnostima i vlasništvu nad njima, a sa čime je u vezi i Republika Srbija koristila kredit Svetske banke.Takođe, ne treba zaboraviti da su zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu angažovani kod svih velikih infrastrukturnih projekata u Republici Srbiji. Osim navedenog, Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenih bez građevinske dozvole je određen upis objekata izgrađenih bez dozvole i prava svojine na njima. U cilju realizacije ovog zakona, zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu posebno će se angažovati u skladu sa zakonskim rokom koji je kratak, a posebno ako se ima u vidu milion i 300.000 objekata u Republici Zakonom o planiranju i izgradnji je propisana konverzija prava korišćenja u pravo svojine nepokretnostima, upis po zahtevu i po upis po službenoj dužnosti, što je dovelo do višestrukog broja predmeta koji se rešavaju.

i dodatni koeficijent za plate zaposlenih geodetske struke, te se na ovaj način obezbeđuje kadrovska stabilnost i pozitivna motivacija za povećan obim posla koji sada ne postoji, jer postojeći sistem plata ne motiviše dovoljno zaposlene na radu. Dodatkom na platu se eleminiše prostor za korupciju, što je sve, uz sve postojeće, jedan od uslova za ulazak Srbije u EU.Međutim, ono što je kritika ovog zakona, a što dolazi od stručne javnosti jeste što zakon nije prošao kroz stručnu raspravu, barem tako kažu, što se oslanja samo na mišljenje Republičkog geodetskog zavoda i što se zakonom uređuju odnosi na celom tržištu, a ne samo status geodetskih stručnjaka u Republičkom geodetskom zavodu. Kritika je u smislu poistovećivanja specijalističkih strukovnih studija sa master studijama, odnosno više škole se izjednačavaju sa fakultetima.Uzimajući u obzir Univerzitet u Beogradu, konkretno Građevinski fakultet, katedra za geodeziju i geoinformatiku je analizirala iste i smatra da postoje ozbiljni razlozi da se deo predloga koji se odnosi na uslove za dobijanje licenci prvog i drugo reda izmeni. Po njihovom mišljenju se u potpunosti ignoriše važnost master i specijalističkih akademskih studija na Građevinskom fakultetu u Beogradu.Podsetiću da studije u oblasti visokog obrazovanja su podeljena na strukovne i akademske. Strukovne studije veći akcenat daju praktičnim sadržajima i usmerene su na izvođenju određenih geodetskih aktivnosti. Mogu biti osnovne, specijalističke i master studije, ali su kod nas razvijene samo ove prve dve. Studije na odseku za geodeziju i geoinformatiku se realizuju kroz sledeće nivoe. To su osnovni, master i doktorski. Navedeni nivoi se razlikuju po obimu gradiva, vrsti i sadržini nastavnih predmeta i oblicima nastave se čime se dolazi do toga da opšte osnovne studije traju tri godine. godine. Ovakav pristup stvara suštinsku razliku između strukovnih i akademskih studija.Zanemarujući ovo članom 7. je izmenjen član 17. i zakonske odredbe koje se odnose na uslove za izvođenje geodetskih radova, u skladu sa vrstom geodetskih radova. Propisano je da će da će i geodetska organizacija koja nema zaposleno lice sa geodetskom licencom moći da obavlja geodetske radove na održavanju katastra nepokretnosti, ako ima najmanje dva zaposlena lica geodetske struke sa najmanje završenom srednjom geodetskom školom, položenim državnim stručnim ispitom za to obrazovanje i radnim iskustvom od najmanje tri godine.Na taj način, ovim zakonom sam omogućio se opstanak na tržištu za veliki broj geodetskih organizacija, koje su bile prinuđene da zbog propisivanja strožijih uslova za obavljanje geodetskih radova važećim Zakonom o državnom premeru i katastru iz 2009. godine prestanu sa radom i otpuste zakone. Ova lica su do sada, kao zaposleni u geodetskim organizacijama, kvalitetno obavljala poslove na održavanju katastra nepokretnosti i smatra se da im treba omogućiti da te poslove i nastave. Osim toga, ovim licima uskraćivanjem obavljanja poslova bila bi ugrožena i osnovna egzistencija.Napomenuću i član 21. kojim je propisan inspekcijski nadzor nad izdavanjem kartografskih publikacija i provere koje vrši inspektor. Ovakva potreba za nadzorom nadzorom se ukazala, ili je uočen zabrinjavajuće veliki broj kartografskih publikacija koje nemaju saglasnost zavoda, zbog čega se sumnja u njihov izbor podataka, kvalitet i tačnost onoga što predstavljaju, i pored odredbe člana 156. - da se publikacije mogu izdavati i staviti u promet po prethodno pribavljenoj saglasnosti zavoda.Na kraju, svi ovi razlozi idu u prilog da se ovim izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru vrši poboljšanje i efikasnost postojećih zakona, kao i činjenica da je u budućnosti neophodno uključiti što širu stručnu javnost, jer posledice ovakvih zakona mogu biti veoma ozbiljne.U svakom slučaju naša poslanička grupa, kao što sam i rekao na početku, smatra da je potpuno opravdano hitno donošenje

Hvala gospodine potpredsedniče.Dakle, uvek kada dobijemo izmene i dopune nekog zakona onda to znači da se u njegovoj praksi, odnosno u njegovoj primeni da su se primetili problemi i nedostaci. Pa je takav slučaj i danas sa izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.Posle usvajanja lošeg lex specialis zakona iz februara ove godine, taj se zakon inače zove Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, ali se u narodu taj zakon skraćeno naziva "katastarska legalizacija", poslanici DSS su, takođe, ministru Velimiru Iliću ukazivali na to da Republički geodetski zavod, uz postojeću zakonsku regulativu, neće moći da sprovede odredbe te i takve katastarske legalizacije u propisanim rokovima. Zaista mnoge izmene i dopune se upravo odnose na status i položaj zaposlenih,

Menja se, ono što je najdiskutabilnije, o čemu je bilo mnogo reči, tako da neću da ulazim u sve detalje, je vaš predlog da se menja način obračuna plata, odnosno da se predviđa dodatak na platu.Pročitaću iz obrazloženja samo jednu rečenicu zbog čega se uvodi dodatak na platu, zato što mislim da nikada nismo dobili takvu rečenicu u obrazloženju i mislim da je pomalo neobična, da ne kažem drska. Citiram dakle, rečenicu iz obrazloženja, vi kažete – dodatkom na platu eliminiše se prostor za korupciju, što je veoma bitno, uzimajući u obzir da je to i jedan od uslova za ulazak Srbije u EU. Dakle, pročitala sam rečenicu iz vašeg obrazloženja. Šta vi, u stvari, nama kažete? Da, ukoliko Skupština ne usvoji ovakve izmene i dopune zakona, da će zaposleni primati mito ukoliko ne dobiju taj dodatak, ili će, ne želim da budem maliciozna, nastaviti da primaju mito? Uglavnom, ovo je rečenica koja je uvredljiva i za sve one ljude u ovoj oblasti koji ni do sada nisu, a verovatno ni nadalje nemaju nameru da budu korumpirani. O tim i svim drugim članovima ćemo govoriti kada bude rasprava u pojedinostima. Demokratska stranka Srbije je podnela oko 20 amandmana.Koliko se ništa nije promenilo kada je upis objekata u Katastar od donošenja zakona do danas, možda najbolje govore i vaše izjave iz intervjua, ministre, koje ste dali početkom jula za jedne dnevne novine, a onda su to prenele sve novine,

neupisanih objekata. Upišite svoje objekte i iskoristite svoje pravo ove i naredne godine. Druga rečenica iz intervjua – ono što nije upisano u Katastar nepokretnost za Evropu ne postoji. Ljudi, nemojte se igrati sa svojom imovinom. Negde pri kraju intervjua još kažete - službenici opštinskih organa zaduženi za legalizaciju i Katastar, koji inače ne vole mnogo da rade, čuli da je Dulićev zakon pao na Ustavnom sudu, pa odbijaju građane za upis objekata u Katastar sa obrazloženjem – ne znamo, videćemo, navratite kasnije. kasnije. Još dodajete - ako vas ne upišu a pitanje vlasništva nije sporno odnosno nije u sudskom sporu, dođite kod mene lično i prijavite ko vas nije upisao.Ovo ste vi izjavili pre 15 dana gde ste okarakterisali ljude koji rade u toj oblasti kao ljude koji ne vole mnogo da rade i da one koji ne žele da rade, da ih građani vama prijave. Postavljam pitanje – šta nam rade inspekcije u toj oblasti, kako oni kontrolišu rad službenika?Na

ko zna šta nas još sve čeka i kakva nas sve otimačina čeka na putu ovih evropskih integracija.Šta kažu katastarske knjige na KiM, čija je to zemlja?

i to su podaci iz Katastra zemljišta za ukupno 1300 katastarskih opština, koliko ih ima na Kosmetu. Veći deo te dokumentacije, odnosno originala je 1999. godine bilo

KiM.Međutim, s obzirom da vi punom parom primenjujete sve neustavne uredbe koje je donela prethodna vlada, a koje su proistekle iz tehničkih pregovora sa Prištinom iz 2011. godine,

Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u Katastru zemljišta za AP KiM. Između ostalog, uredbom je predviđeno da poslove obrade podataka obavlja RGZ i obradi prisustvuju i predstavnici EU i UN. Dalje, da se podaci iz Katastra zemljišta koriste u cilju izvršavanja dogovora tima za dijalog sa Prištinom, sa organima EU i UN.Po tome kako UN.Po tome kako pristajete na sve što se od vas traži, odnosno na sve što traži EU, odnosno u zagradi Tači i Priština, uvereni smo da ćete naneti ogromnu štetu srpskoj imovini koja je trenutno uzurpirana ali je ipak prema svetoj knjizi, odnosno katastarskih knjigama, srpska. Demokratska stranka Srbije je pokrenula postupak za preispitivanje ustavnosti i ove uredbe, kao i ostalih, pa i ovom prilikom apelujemo na ljudi koji sede u Ustavnom sudu i sebe nazivaju sudijama Ustavnog suda da počnu da rade svoj posao i da rešavaju naše pritužbe.Još jedno pitanje, pošto je tu i gospodin iz Geodetskog zavoda. Našla

da je gospodin Krejović naveo da RGZ treba u određenom roku da skenira dokumentaciju i organizuje sukcesivnu primopredaju. Čega? Molim vas da mi odgovorite na postavljena pitanja.

sa mojim kolegama iz SNS po nekim pitanjima o kojima smo postigli konsenzus, ali nije naodmet, pre svega zbog naših građana, s jedne strane, a tako i zbog ljudi iz struke.Naime, u želji da dam maksimalni doprinos donošenju kvalitetnog zakona, postarala sam se da kroz razgovor i konsultacije sa stručnim ljudima, ali i sa ljudima koji u svakodnevnom poslu dolaze u dodir sa ovom materijom, čitajući kako osnovni zakon tako i sadašnje izmene i dopune Predloga zakona, želim samo da ukažem na neke momente koji možda nisu sagledani iz druge perspektive, a mogli bi uticati na kvalitet samog zakona i na njegovo sprovođenje. Naravno, sve u cilju što efikasnije praktične primene ovog zakona, pri čemu nijednog momenta ne dovodim u pitanje stručnost niti uloženi trud.U obrazloženju i razlozima za donošenje zakona navedeno je da je prvi razlog adekvatno regulisanje statusa zaposlenih u RGZ. Takođe, u Takođe, u objašnjenju pojedinih rešenja još eksplicitnije se tvrdi da je propisivanje zvanja i plata u Zakonu o državnom premeru i katastru bilo neophodno pošto Zakon o državnim službenicima kojima su uređena zvanja državnih službenika i njihovo napredovanje u svim državnim organima nije adekvatno zaposlenima geodetske struke zbog prirode posla i značaja posla koji obavljaju. Ovakva formulacija implicira ocenu da status zaposlenih u RGZ nije adekvatno regulisan i da Zakon o državnim službenicima nema adekvatna rešenja za značajne poslove od opšteg interesa za Republiku Srbiju, da postojeći sistem plata nedovoljno motiviše zaposlene na rad i da postojeći sistem ne eliminiše prostor za korupciju.Čini mi se da ovakve ocene ne stoje i čini mi se da ovo može da navede na zaključak da je ovaj predlog zakona u suprotnosti sa drugim zakonom, naročito sa Zakonom o državnim službenicima i možda bi trebalo ukloniti iz ovog zakona takve ocene, a povećani obim poslova koji se očekuje u Zavodu u narednom periodu rešiti upošljavanjem novih radnika.Član 4. Predloga zakona o izmenama i dopunama ostavlja prostor možda za tumačenje da geodetska organizacija može dobiti licencu iako ima zaposlene bez geodetske licence. Koji je smisao izdavanja licenci i licenciranja ako se u stavu 4. kaže da se "korisniku budžetskih sredstava i javnom preduzeću može izdati licenca za rad za geodetske radove koje mogu da obavljaju samo za svoje potrebe"? Možda bi trebalo ostati pri ranijem rešenju koje zahteva da geodetska organizacija ima licencirane radnike i da sve geodetske poslove, bez obzira da li za sopstvene ili tuđe potrebe, obavljaju stručna i licencirana lica i organizacije.Zakon o državnom premeru i katastru iz 2009. i 2010. godine, kao i ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama, reguliše način izdavanja licenci licima geodetske struke. Zakon o planiranju i izgradnji iz 2009. godine reguliše rad Inženjerske komore Srbije koja ima proceduru i izdaje licence inženjerima građevinske, mašinske, arhitektonske, elektro i ostalih tehničkih struka, među kojima i licence geodetske struke, i to 372 – odgovorni projektant geodetskihprojekata, 471 - odgovorni izvođač geodetskih radova, 771 – odgovorni izvođač sa specijalističkim strukovnim studijama geodetskih radova na objektima visokogradnje i niskogradnje, 871 – odgovorni izvođač geodetskih radova na objektima visokogradnje i niskogradnje.Naime, u našem pravnom sistemu u ovom trenutku imamo dva zakona koji regulišu licenciranje inženjera geodetske struke. Predložena izmena zakona detaljnije opisuje proceduru licenciranja lica geodetske struke, ali bojim se da takvo rešenje uvećava troškove inženjerima koji treba da imaju licencu po Zakonu o planiranju i izgradnji i licencu po ovom zakonu i, naravno, uvećava administraciju koja se bavi izdavanjem licenci.Možda bi bilo bolje da se ukinu dvostruke licence i da Zakon o državnom premeru i katastru reguliše licenciranje organizacija i izdavanje licenci licima koja nemaju akademsko obrazovanje, dok bi izdavanje licenci inženjerima, kao i kod svih ostalih struka, rešavala Inženjerska komora Srbije.Predlog zakona o izmenama i dopunama u članu 24. predlaže izmene osnovnog zakona definisanjem koje lice može da obavlja inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije. Predlažem da pored odgovarajućeg obrazovanja, stručnog ispita, radnog iskustva, inspektor ima i odgovarajuću licencu geodetske struke. Taj uslov bi možda trebalo uneti u stav 1. i stav 2. ovog člana, mi nije baš logično da nelicencirani inspektor kontroliše rad licencirane organizacije i licenciranog lica koje obavlja geodetske poslove.Srpska

Kao što je većina mojih kolega to istakla, ovo je veoma bitan zakon koji se tiče uređenja i organizacije samog društva i države.Ovim predlogom zakona bliže se definiše niz pitanja. Pre svega, niz pitanja zaposlenih u Republičkom zavodu i vrše se usklađivanja ove oblasti, veoma kompleksne, sa evropskim standardima i normama. Da ne bih dužio, pošto znam da gospodin ministar ima previše obaveza, a ima i jednu lepu obavezu u mom rodnom gradu, ja ću se truditi da sve ono što su rekle i istakle već moje kolege pozitivno o ovom zakonu, ja ne ponavljam, nego ću u par crta reći nešto o njemu.Predlogom zakona se vrši razvrstavanje radnih mesta u Zavodu po zvanjima, a u zavisnosti od potrebnih znanja, sposobnosti i uslova za rad, kao i složenosti i odgovornosti poslova. Takođe, Predlogom zakona utvrđuju se dodatni koeficijenti za državne službenike geodetske struke u Zavodu prilikom obračuna plata. Raspon kod ovog dodatnog koeficijenta kreće se od 3 do 50% od koeficijenta utvrđenog u skladu sa Zakonom o državnim službenicima, odnosno zakonom kojim se utvrđuju plate kod državnih službenika. definisano je da rešenje o tome donosi direktor. Ali, kako je istakao i sam ministar, a to smo primetili i iz diskusija prethodnih diskutanata, mislimo da to nije pravo rešenje. To se može definisati ili posebnim kolektivnim ugovorom ili samom sistematizacijom i organizacijom rada. Direktor ima prava i ovlašćenja da pre svega kažnjava odnosno da za neblagovremeno i nekvalitetno obavljene radove primeni određene konsekvence.Ovim predlogom zakona bliže se određuje način izdavanja licenci za obavljanje radova, sticanja određenog nivoa licenci kao i uslovi za to. Posebno se definiše izdavanje licenci za pravna lica, budžetske korisnike i javna preduzeća, te oni licencu za radove iz ove oblasti mogu obavljati samo za svoje potrebe.Uslovi su definisani i definišu se u određenom broju kvalifikovanih zaposlenih lica geodetske struke sa određenim nivoom licenci u geodetskim organizacijama, radi izvođenja radova određenog nivoa ili izrade određene tehničke dokumentacije.Takođe, ovim predlogom zakona bliže se definišu dužnosti i odgovornosti lica koja izvode geodetske radove. Ovaj predlog zakona uređuje obavezu zavoda za vođenje registra, izdatih licenci za rad geodetskih organizacija, kao i licencama zaposlenih u njima, kao i o oduzimanju licenci i zabrani izvođenja geodetskih radova. Obaveza zavoda je da registar bude javan i dostupan putem interneta.Takođe, Predlog zakona bliže definiše postupak čuvanja, uvid i izdavanje podataka, kao i takse za pružanje usluga zavoda. Pored visine takse koju zavod određuje podzakonskim aktima, bliže je Predlogom zakona definisano ko je i u kojim slučajevima oslobođen plaćanja takse. Takođe, i ovde smatram da bi takse trebalo da donosi neki drugi organ. Vidim da su i kolege iz PUPS dale predlog amandmana da to bude Vlada, nekim svojim podzakonskim aktima.Ono što posebno istaći je da je Predlogom zakona definisan inspekcijski nadzor nad pravnim subjektom koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija i bliže je određeno šta taj nadzor podrazumeva, koja su ovlašćenja istog, kao i ko može da obavlja poslove inspekcijskog nadzora.Predlogom zakona propisana je i obaveza zavoda da po službenoj dužnosti dopuni rešenje za rad geodetskoj organizaciji koja ispunjava uslove za izvođenje geodetskih radova, kao i donošenje rešenja o poništavanju, za geodetske organizacije koje nisu uskladile poslovanje, shodno Zakonu o državnom premeru i katastru, i naložiti da se u roku od tri meseca registruje u skladu sa propisanim uslovima.U

predložene izmene Zakona o državnom premeru i katastru neće, ministre, uticati na efikasnost rada RGZ, iz razloga što u ovom predlogu nemamo ni jedan član koji skraćuje rokove po kojima RGZ treba da odgovori rešenjem ili zaključkom određenoj stranci.Osnovni cilj ovih izmena zakona je da Vlada reši problem nezakonitog primanja ličnih dohodaka radnika koji su do sada radili i danas rade u RGZ i to je dobro.

bez prekovremenih sati. Praktično, radnici RGZ, nakon izglasavanja ovog zakona, primaće istu platu kao što su primali do juče.Loše je što zakon predviđa da se to odnosi samo na radnike geodetske struke.

ovaj član zakona treba da bude primenjen i na sve one druge radnike čiji su poslovi vezani za katastar nepokretnosti. Nadamo se da ćete, kao Vlada, imati sluga i prihvatiti ovaj amandman LDP.Druga stvar koju želite

Potpuno je jasno da RGZ neće moći da propiše takse previsoke, iz razloga što, po izmenama Zakona o budžetskom sistemu, oni taj svoj predlog moraju da dostave Ministarstvu finansija na saglasnost do 31. marta. Ukoliko bi direktor sa svojim saradnicima dao prevelike takse, očekujem da Ministarstvo finansija takav predlog ne bi usvojilo.Direktore, iskoristiću priliku, pošto ste ovde, da vam kažem da smatram da su do danas do danas naknade koje ste primenjivali jako visoke za građane. Sa jedne strane, ovim zakonom mi oslobađamo sve one budžetske korisnike od plaćanja taksi, a sa druge strane, dosadašnje

Mislim da, za uslove u kojima građani danas žive, je ta taksa jako visoka.Tačno je, ministre, da RGZ ima najviše problema zbog lošeg Zakona o planiranju i izgradnji, zbog mnogih sudskih postupaka koji su u toku i zbog 30 hiljada predmeta koji čekaju u vašem ministarstvu po drugostepenoj žalbi.Reći ću vam samo jedan primer. Vaše odeljenje u Zaječaru šest godina ne rešava predmete vezane za legalizaciju u drugostepenom postupku. Smatram da je šest godina dovoljno primeren rok. Mislim da je dovoljan rok i šest meseci da drugostepeni organ reši neke predmete, ali šest godina je, složićete se, malo pa takav građanin niti može sad da upiše pravo svojine kod katastra, niti je mogao u nekom prethodnom roku, jer su to predmeti iz 2007. godine, da se prijavi ponovo za legalizaciju.Deluje, ministre, da svaka Vlada, ova i ona prethodna i ona pre nje, nje, kada radi izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao da se trudi – na koji način što teže dobiti građevinsku nekada, sada lokacijsku ili upotrebnu dozvolu. Ovde se govorilo i presudi Ustavnog suda i vi to vrlo dobro znate, o tome smo govorili i kada je donošen Zakon o upisu prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, da postoji presuda Ustavnog suda, vi ste to rekli, kojim su ovlašćeni određeni članovi zakona vezani baš za legalizaciju, kao neustavni.Gospodine ministre, vaša obaveza je bila, bila, ne vas lično nego vašeg ministarstva, da do početka juna ovom parlamentu predložite izmene Zakona o planiranju i izgradnji. Čak ste u nekom prethodnom periodu najavljivali potpuno novi Zakon o legalizaciji. Trenutno radnici opštinskih i gradskih uprava ne mogu da snose odgovornost zato što ne mogu da vrše legalizaciju po neustavnim odredbama. Mi smatramo da je potrebno da što pre takav zakon uđe u skupštinsku proceduru.Govorili

kakva je to korupcija bila. Podržavam lično ovaj član koji kaže da budžetski korisnici mogu dobiti licencu za izvođenje geodetskih radova za svoje potrebe.

da je to nekoliko stotina, nekoliko hiljada i nekoliko desetina hiljada evra, koje uzimaju privatne geodetske organizacije od lokalnih samouprava, konkretno njihovih direkcija za izgradnju, za bilo koji projekat koji je potreban za odobrenje lokacijskih dozvola.Kada ste već tu, imam još jedno pitanje da vam postavim vezano za Zakon o planiranju i izgradnji, koji nam niste dostavili, a odnosi se na retroaktivno izdavanje građevinskih, tj. lokacijskih dozvola. Pretpostavljam da ništa ne znate o tome. Kako je moguće, ministre, da opštinska uprava u Boru retroaktivno, 2012. godine, izda dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju kluba RTB Bor, gde su radovi izvedeni 2011. godine bez ikakve dokumentacije? Zar to po zakonu nije krivično delo?(Predsedavajući: Vreme.)Završavam. Ne postoji ni jedan član zakona koji dozvoljava da se za novo izvedene radove na takav način izdaju lokacijske dozvole.

sam da se daju krivične prijave i date su, ali investiciju od 300 miliona evra ne možemo sada baciti kroz prozor. Moramo je nekako uvesti u regularne tokove. Napravili smo jedan tim na nivou države koji to uvodi u red i priprema određenu dokumentaciju.Nemoguće je bilo dobiti dozvolu, jer Bor nije vlasnik imovine na kojoj je trebao da dobije dozvolu, već je Republika Srbija. Kada se sve završilo, ispalo je da je kredit podigao onaj ko nema ništa, nema ni zemlju, nema ništa. Ja za to nisam kriv, to je uradio neko pre mene. Naravno, date su krivične prijave protiv toga. Nezakonito je potrošeno 300 miliona

Znači, za sedam dana sigurno dobijate rešenje. Opominjem, svi građani koji imaju predmete koji su možda izgubljeni ili su nestali jer su se godinama prenosili, da ih donesu lično u ministarstvo ili dostave i biće rešeni u najkraćem mogućem roku.Prema roku.Prema tome, slažem se sa ovim nekim vašim primedbama i stoji da ćemo to uvesti u red, ali moramo ovaj posao završiti. Vi ste tu kao poslanik i svi da zajednički odradimo taj posao i da ubuduće nema gradnje bez građevinske dozvole. Zakon o legalizaciji je u proceduri, potpisao sam ga i on je ušao u proceduru. Mislim da će na sledećoj sednici doći u parlament. Zakon o planiranju i izgradnji je kompletno gotov. Traženo je da ekspertska grupa još jednom pregleda konverziju i formirana je grupa sa pravnog fakulteta, koja će dati konačnu verziju i razmotriti to sve i uvesti najbolje rešenje koje će odgovarati Srbiji. To je jedino sporno u tom zakonu, a sve drugo je urađeno, napisano i spremno da dođe u skupštinsku proceduru.

izgradnji fabrike sumporne kiseline, koja se takođe radi bez građevinske dozvole i za koju RTB Bor ima garancije ove skupštine za obezbeđenje od kanadske za obezbeđenje od kanadske banke, što se takođe radi bez građevinske dozvole. Tu smo došli do toga da dva ministra iz Vlade poništavaju rešenje građevinskog inspektora. Vi ste tu potpuno u pravu da je to nedopustivo.

za rekonstrukciji i dogradnju banket sale i soba za smeštaj, bez dozvole. Onda su one jadnike, radnike opštinske uprave, naterali da im izdaju dozvolu dozvolu za novoizgrađeni objekat u toku 2012. godine. Vi ste lepo rekli da to jeste krivično delo, ali je greota da radnici službe nastradaju, ni krivi ni dužni, zbog bahatog ponašanja generalnog direktora RTB, Blagoja Spaskovskog.Što se tiče ovih predmeta, naravno, ja ne mogu da vam dam kopije predmeta, ali mogu u saradnji sa Opštinskom upravom u Negotinu da vam prosledim na koga se vode predmeti i iz koje su godine, a sigurno je da ima predmeta starih šest godina.

ali ne i poslanici. To jeste vređanje dostojanstva Skupštine. To je bahatost vladajuće koalicija i najveće stranke na vlasti. vlasti. Vi kao predsedavajući ste u obavezi da vodite računa o dostojanstvu ovog parlamenta i da vodite računa o tome da primenjujete odredbe Poslovnika. Ako se ne slažete sa pojedinim članovima Poslovnika, vi izvolite inicirajte promene, ali dok god postoji Poslovnik, moraju da se poštuju sve odredbe važećeg važećeg Poslovnika.Prema tome, gospodine predsedavajući, ovo nije vređanje, ovo nije bahatost opozicione poslanice, ovo jeste bahatost vladajuće koalicije i vas koji dopuštate da se na ovaj način odnose prema Poslovniku. ili bilo koga. Niko se ovde bahato ne ponaša.Molim stručnu službu da iz poslaničkih jedinica izvuče kartice narodnih poslanika koji nisu prisutni.Reč

Neću vam uskratiti to pravo, ali u onom momentu kada ste trebali da govorite niste bili…

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, pred nama je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji svakako predstavlja korak napred pre svega ka katastarskom uređenju Republike Srbije, a samim tim i ka približavanju standardima EU.Ovaj zakon reguliše pre svega izvršilačka radna mesta geodetske struke, i to počev od referenta geodetske struke, preko saradnika i savetnika. Takođe, Predlogom zakona regulišu se i plate zaposlenih u Zavodu za katastar nepokretnosti, s obzirom da su zaposleni geodetske struke izloženi terenskom radu. Njihovo radno vreme svakako da ne traje osam sati, posebno u brdsko-planinskim područjima. Svakako ovaj predlog zakona ide u pravcu jačanja kadrovskih potencijala, jer možda u Beogradu ima dovoljan broj fakultetski obrazovanih ljudi geodetske struke, ali u jugozapadnom delu Srbije i u opštini u opštini iz koje ja dolazim, a to je opština Priboj, ljudi sa završenim fakultetom geodetske struke je jako malo, a takođe je i jako mali broj ljudi sa srednjim obrazovanjem geodetske struke.Takođe se slažem sa tim da bi adekvatno regulisanje i te kako bila motivacija za njihov rad, jer sva lica, sem ispunjavanja svojih radnih dužnosti i obaveza, na posao svakako idu i radi plate i plata jeste motivacija za uspešan rad svakog zaposlenog. Takođe se u potpunosti slažem sa predlogom mojih kolega iz SNS, sa čime se ministar i saglasio, da bi ovo usaglašavanje plata, odnosno dodati koeficijent trebao da se odnosi i na druge zaposlene u zavodu, a ne samo na zaposlene geodetske struke.Ovaj predlog zakona proširio je i broj lica koja mogu da dobiju licencu za svoj rad, a takođe je i skratio broj godina radnog staža potrebnih za dobijanje licence ako postoji prethodno radno iskustvo u geodetskoj struci sa sa nižimobrazovanjem. Tako je za dobijanje licence prvog reda predviđeno, između ostalog, a tiče se fakultetskog obrazovanja i akademskog master obrazovanja, da zaposleni ima pet godina radnog iskustva u geodetskoj upravi na geodetskim poslovima, a od toga najmanje dve godine u obrazovanju za koje se dobija licenca prvog reda.Ovim reda.Ovim zakonom takođe je predviđena i mogućnost da geodetske organizacije, koje nemaju zaposlene geodetske stručnjake sa licencom, ali imaju zaposlene geodete sa srednjom stručnom spremom i položenim državnim ispitom i najmanje tri godine radnog radnog iskustva u struci, mogu da obavljaju poslove katastarskog održavanja nepokretnosti vodova, kao i da obavljaju poslove katastarskog obeležavanja u skladu sa urbanističkim planom.Takođe, ovaj predlog zakona predlaže inspekcijski nadzor, i to inspekcijski nadzor stručnjaka geodetske struke, kada su u pitanju geodetske organizacije, sedam godina radnog iskustva, položen državni ispit i slažem se sa koleginicom iz SNS, da bi to lice koje vrši inspekcijski nadzor trebalo da ima i licencu.Što se tiče inspekcijskog nadzora nad organizacijama koje vrše izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija, tu je ovim zakonom predviđeno da, sem stručnjaka geodetske struke sa radnim iskustvom, kao i kod prethodnog inspektora, od sedam godina radnog staža, položenim državnim ispitom, naravno, inspektor može da bude i stručnjak geografske struke.Svakako struke.Svakako da što se tiče inspekcijskog nadzora predviđeni su i prekršaji za one organizacije koje izdaju kartografske publikacije bez prethodno pribavljene saglasnosti zavoda i te prekršajne kazne su u iznosu za pravna lica od 100.000 do do 500.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu od 25.000 do 50.000 dinara.Ovim predlogom zakona takođe je predviđeno i oslobađanje od plaćanje takse, omogućen je neposredan uvid u zavodu lica koja imaju potrebu za uvidom u te podatke, a takođe zavod na svojoj internet stranici objavljuje sve te podatke, tako da su širem krugu građana ti podaci dostupni i mogu da budu poznati.Što poznati.Što se tiče ovog dela koji se odnosi na oslobađanje od plaćanje takse, predviđeno je da su lica oslobođena od plaćanje takse radi upisa u katastar nepokretnosti svoje imovine, ako su u pitanju lica koja imaju rešenje o nasleđivanju, ako su u pitanju lica kojima lica kojima je vraćena imovina koja je ranije oduzeta.Ono što je jako značajno, ovim zakonom je predviđeno da je jedna jako osetljiva i ranjiva kategorija građana oslobođena od plaćanje taksi na izdavanje izvoda iz katastra nepokretnosti, a radi ostvarivanja prava u oblasti socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, ostvarivanja prava po propisima o finansijskoj podršci porodici sa decom i ostvarivanja prava civilnih invalida rata. Iz neposrednog iskustva znam da su neki zavodi, odnosno neke geodetske organizacije naplaćivale taksu licima kojima je izvod iz katastra nepokretnosti bio neophodan radi ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite i ovako uređeno i precizirano u ovom zakonu smatram napretkom.Svakako da je uređenje katastra nepokretnosti u Republici Srbiji, upisivanje vlasništva nad katastrom nepokretnosti što je jako značajno za Republiku Srbiju, kako u smislu novih investicionih ulaganja, tako i u smislu ekonomskog razvoja Republike Srbije. Iz tog razloga, SNS u Danu za glasanje podržaće ovaj zakon. Hvala.

Srbija ima ogroman problem sa evidencijom nepokretnosti i pravima na tim nepokretnostima. Nažalost, naša država je pokazala da nije sposobna da reguliše stanje u prostoru i zbog toga danas imamo urbanistički haos širom Srbije. Koliko se luta u ovoj oblasti, najbolje pokazuje podatak da je u svakoj vladi nadležno ministarstvo dobijalo novi naziv i neka nova ovlašćenja. To ministarstvo je nekada bilo Ministarstvo urbanizma, građevine i komunalnih i stambenih poslova, onda Ministarstvo urbanizma i građevine, pa onda Ministarstvo za kapitalne investicije, pa za infrastrukturu, pa za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje, tako da zaista više i ne znamo kako se zove ministarstvo i čime se bavi, a vi, kao ministar koji je praktično dobio trećinu ovlašćenja u ovom resoru, najbolje znate na kakve probleme nailazite.Vaš prethodnik, gospodin Oliver Dulić, tvrdio je u ovoj sali, kada smo usvajali Zakon o državnom premeru i katastru, da će baš ovaj zakon rešiti sve probleme u Srbiji, da će omogućiti transparentniju i precizniju evidenciju objekata unetih u katastar nepokretnosti. Da li je taj cilj ostvaren? Na osnovu diskusije koju smo imali danas i juče, na osnovu svega onoga što se događa na terenu, siguran sam da ovaj Dulićev zakon nije ostvario postavljene ciljeve.Zna li se ko je odgovoran zato što dugi niz godina nije urađeno dovoljno da se reši stanje u prostoru? Ko konačno treba da preuzme odgovornost? Da li je to aktuelni ministar u Vladi, da li su to neki projektanti, da li su to izvođači radova, da li ljudi iz katastra, da li berači malina? Nikako ne možemo da saznamo odgovor na to pitanje.Gospodine Iliću, za nekoliko dana, kako se najavljuje, sledi ta famozna rekonstrukcija i zaista bih voleo, pošto ćemo verovatno menjati u ovoj skupštini Zakon o ministarstvima, da vaše ministarstvo bude objedinjeno, znači, da ne bude podeljeno na tri dela i da konačno znamo ko šta radi u ovoj zemlji i da za taj posao i odgovara. Jer, nezgodno je da se jednim poslom bavi gospodin Bačević, jednim delom gospodin Mrkonjić, jednim delom. Hajde da to konačno uradimo na pravi način, ako ste već pre godinu dana, kada ste predlagali zakon o ministarstvima tadašnji, odnosno kada smo usvajali taj zakon na predlog premijera, napravili grešku, sada je možda prilika da se to ispravi.Hajde da usvojimo zakon o državnom premeru i katastru, koji će konačno da završi reformu katastra i ujedini evidenciju o nepokretnostima u celoj zemlji. Mislim da je krajnje vreme da u 21. veku napravimo barem osnovnu evidenciju o nepokretnostima, koja će objediniti evidenciju fizičkog i pravnog stanja.Demokratska stranka Srbije je spremna da u tome pomogne. Podneli smo niz amandmana i nadamo se da će oni biti usvojeni.Govorili smo ovde i danas i juče, a naravno, i pre četiri godine, kada su se otvorila mnoga pitanja, da je suštinski problem u Srbiji, u stvari, legalizacija. Mi smo predlagali da ovo pitanje bude rešeno posebnim zakonom i čuo sam danas da se na tome nešto radi. Mi nismo dobili u skupštinskoj proceduri predlog tog zakona, nismo videli čak ni nacrt njegov, ni u javnoj raspravi nismo imali prilike da se upoznamo sa tim detaljima, tako da bih voleo da na vreme dobijemo materijal, kako bismo mogli da se spremimo na adekvatan način.Na osnovu usvajanja takvog zakona, to je jedini način da se sanira prostor koji je već narušen brojnim kršenjem zakona u prethodnim godinama. Vi ste, gospodine ministre, kao opozicioni poslanik, te 2009. godine, kada smo razgovarali o ovim problemima, govorili o propaloj legalizaciji koju je pokušao da sprovede tadašnji ministar Šumarac, govorili ste da je vaš predlog zakona, kada ste bili u Vladi, o socijalnom stanovanju ministar Dinkić odbacio kao zadnju krpu i rekao da on ima svoj sistem gradnje. Pitali ste da li postoji još negde zemlja u svetu gde će se napraviti savet za infrastrukturu u kome će sedeti šef države. Govorili ste o problemima u stanici Prokop, o nelegalnoj gradnji na jezeru Uvac, govorili ste da veći uticaj ima u istočnoj Srbiji profesor Mića sa "Megatrenda" nego svi iz iz tadašnjeg aktuelnog ministarstva. Govorili ste da je "Delta Siti" izgrađen bez ijedne dozvole.Zaista nas zanima – da li su ti problemi u međuvremenu rešeni, gospodine ministre? Znam da nije lako sve ovo otkloniti što je prethodni ministar napravio, ali dajte konačno da krenemo na konkretno rešavanje tih problema. Mi smo u toj raspravi, poslanici DSS, upravo govorili i izneli primedbe na rokove koje je zakon predviđao za izdavanje rešenja prilikom upisivanja objekata u državni katastar, zatražili da se oni preciziraju. Takođe su poslanici DSS u toj raspravi zahtevali da se ublaže kriterijumi za izdavanje geodetske licence, ukazujući da će zbog takvog predloga zakona, ukoliko bude usvojen, licencu moći da dobiju samo visoko obrazovani kadrovi, kojih, nažalost, u Srbiji nema dovoljno i da će od nekih 800 geodetskih preduzeća, samo njih desetak moći da radi.Kao što vidite, bili smo potpuno u pravu i nakon četiri godine to jeste predmet izmena i dopuna ovog zakona, ali mislimo da ovo rešenje vezano za licencu prvog i drugog reda, nije baš najsrećnije rešenje.Juče smo imali jednu strašno obrazloženje od kolege narodnog poslanika, koji je pokušao da izjednači strukovne i akademske studije, što je apsolutno neprihvatljivo. Dajte da prilikom usvajanja ovog zakona, ne dozvolimo da izjednačimo ljude koji su završili akademske studije, koji su polagali 40 i više ispita, sa nekim ko je imao 30-ak ispita. Da su isti, oni bi se isto zvali, imali bi ista zvanja, mogli bi da dobijaju licence potpuno jednako.Postoji još jedno rešenje u ovom zakonu koje može biti problematično. Prethodna Vlada je 2011. godine usvojila Uredbu o visini naknade za korišćenje podataka premera katastra i pružanje usluga RGZ. Ova uredba sa sobom nosi veliki rizik od korupcije, s obzirom da nije u skladu sa odredbama Zakona o državnom premeru i katastru. Podsećam, uredba služi da bi se sproveo zakon, a ne da bi se dopunile zakonske odredbe.Zamislite šta su vaši prethodnici u Vladi usvojili. Tom uredbom propisano je da se naknada utvrđena tarifom uvećava za 100%

bih da se možda ova odredba našla u zakonu, naravno da bi je kritikovali, da bi je napadali, ali mislimo da je nedopustivo da se ovakva materija uređuje uredbama.Potpuno je jasno koliko je ova uredba otvorila mogućnosti za koruptivno delovanje. Na to je reagovala i Agencija za borbu protiv korupcije, a reagovao je i Ustavni sud, koji je ovu uredbu proglasio protivustavnom. Reagovala je grupa ljudi koja sebe naziva sudijama Ustavnog suda, vezano za ovu uredbu, i to naravno pohvalno, ali ne može biti pohvalno da Ustavni sud godinama ćuti, vezano za zahteve DSS za ocenu ustavnosti.Hajde da ne pričamo sada o Statutu Vojvodine, Pravosudnoj akademiji, ali upravo o uredbi koju je prethodna Vlada donela, a tiče se katastarskih knjiga i predaje šiptarskim secesionistima na Kosovu.Demokratska stranka Srbije je predložila, da ne dužim, pošto nemam dugo vremena, izmenu člana 174. gde visinu taksi utvrđuju geodetski zavodi i jasno precizirala rok u kome je on obavezan da to uradi.Zaista uradi.Zaista moram da iskoristim ovu priliku da pomenem i prostorni plan, kao osnovni razvojni dokument Republike Srbije. Svaka Vlada je donosila po neku strategiju. U Srbiji imamo više od 50 strategija, ali problem je što se one ne sprovode i što se ne primenjuju. Jedini smisao svake strategije, svakog plana jeste ako predvidi jasne obaveze za delovanje u budućnosti. I vi ste gospodine Iliću o tome govorili, o prostornom planu, kako se nije poštovao u prethodnom periodu. Svaki dan u medijima imamo priliku da čujemo da ponovo postoje problemi vezani za to. To je jedini dokument na osnovu koga Vlada može da ujednači regionalni razvoj u Srbiji, na osnovu koga ova država može da se razvija onako kako treba.Nadam da ćete pažljivo razmotriti amandmane DSS, u skladu sa vašim stavom prema našim krajnje konstruktivnim i dobronamernim predlozima koje smo izneli na predlog ovog zakona. Mi ćemo se u danu za glasanje opredeliti da li ćemo podržati ili ne ovaj zakon, ali smatram da je konačno došlo vreme da se ovaj problem reši u Srbiji. Jesu bolni rezovi, možda treba radikalno delovati, ali nema više vremena za čekanje, jer ovo je problem koji milioni ljudi u ovoj zemlji imaju. Hvala vam najlepše.

organizacija.Prenatrpanost predmetima stvara neefikasnost i nedovoljnu organizovanost unutar geodetskih organizacija i samim tim predstavlja i stvara ozbiljan problem građanima Srbije. Gotovo da ne postoji gradu u Srbiji u kome građani nemaju primedbu na rad u vidu dužine trajanja postupka dobijanja raznih dokumenata od strane geodetskih organizacija. Ovo je samo jedan od razloga da se postojeći zakon dopuni u nekim delovima izmeni za rad stvaranja boljeg, organizovanijeg, efikasnijeg zakona koji ispunjava standarde EU i Saveta Evrope.Novim predlogom i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru određuje se bolja radna organizovanost i odgovornost u vidu raspodele zaposlenih u geodetskim organizacijama na osnovu stručne spreme. Naime, dosadašnja praksa je pokazala da u geodetskim organizacijama neke složene zadatke obavljaju zaposleni sa srednjim stepenom stručne spreme i da za isti primaju lični dohodak bez naknade za prekovremeni rad i težinu zadataka koje obavljaju.Novim predlogom i dopunama zakona reguliše se raspodela radne organizovanosti i odgovornosti u vidu raspodele zaposlenih u geodetskim organizacijama na osnovu njihove stručne spreme i vrednovanje njihovog rada i zalaganja kroz lično dohodak sa mogućnošću dodatnog koeficijenta koji se kreće od 3% do 50%, zavisno od poslova i odgovornosti koje obavljaju. Ovim dodatkom zaposleni dobijaju radni stimulans što u mnogome utiče na organizaciju, izvršenje radnih obaveza. Zakonom o planiranju i izgradnji propisana je konverzija prava, korišćenja prava svojine nad nepokretnostima, upisa po zahtevu i upis po službenoj dužnosti, što je dovelo do višestrukog broja predmeta koji se rešavaju. Dodatkom na platu eliminiše se prostor za korupciju što je veoma bitno uzimajući u obzir da je jedan od uslova ulaska Srbije u EU.Novim Predlogom zakona takođe je utvrđeno dobijanje geodetske licence na osnovu stručne spreme i godina radnog iskustva, a sve sa ciljem stvaranja ekspeditivnijeg radnog tima u zavodu. Novim zakonom određuje se i nadzor, odnosno inspekcijska kontrola i u slučaju kršenja zakona i propisa propisuje se sankcionisanje oduzimanjem licence na određeni vremenski period od strane zavoda, kao i novčanim kažnjavanjem za prekršioce.Novim predlogom zakona određuje se i visina naplate taksi za pružene usluge od strane zakona kao i oslobađanje od naplate taksi Republici Srbiji, AP Vojvodini, jedinicama lokalne samouprave, licima kojima je zakonom vraćena nepokretnost oduzeta po ranijim propisima, licu za upis o rešenju nasledstva, licu u postupku za ispravku grešku, licu u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima nad njima. Takođe, takse su oslobođene za potrebe ostvarivanja prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračke i invalidske zaštite, zaštite invalida rada, geodetskog katastarskog informacionog sistema ili dokumentaciju u analognom obliku koja se vrši neposredno u prostorijama zavoda, kao i za uvid putem interneta.Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbeđivanje dodatnih finansijskih sredstava, već se finansijska sredstva dobijaju preraspodelom sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za RGZ. Stupanjem na Stupanjem na snagu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole znatno se povećao posla u RGZ zbog čega zaposleni treba što pre raspodeliti i vrednovati njegov rad i nesmanjivati dosadašnji nivo zarade zaposlenih.

kraju moram da napomenem da je ovo samo prva faza rekonstrukcije postojećeg zakona čime se stvara dobar pravac za izradu dobrog zakona koji je u interesu i službi građana Republike Srbije.

rekla bih da u odnosu na kolege iz opozicije i nije baš sve tako crno u ovom zakonu, na primer, baš sam htela da pohvalim, u članu 20. to što više lokalne samouprave, pokrajine i organi lokalnih samouprava neće morati da plaćaju takse katastru, što mislim da je jako dobro i otprilike, to bi bilo to od ovih dobrih strana zakona, a onda bi trebalo u svakom slučaju malo da obratimo pažnju, kako će ovaj zakon da doprinese ispunjenju ciljeva, tih novoproklamovanih, sada pred rekonstrukciju, koji se non-stop pominju, a to je ulazak u blaženstvo EU, zatim unapređenje privredne aktivnosti, privlačenje stranih, dakle, ne domaćih, nego stranih investitora. O tome se non-stop govori, ne znam zbog čega je to baš tako.Kako tako.Kako da dostignemo standard Evropske unije, ako nemamo jasno definisan sistem u čitavoj oblasti urbanizma. Čini mi se da ovaj zakon, kao što su i neke moje kolege rekle definiše u potpunosti sve ono što bi trebalo, kako bi se rešili ovi problemi ovde u oblasti urbanizma. Kako da dođemo do Evropske unije bez zakona o planiranju i izgradnji?Pre neki dan sam pročitala da je pomoćnica ministra rekla da ukoliko do polovine jula ne bude ušao u proceduru zakon o planiranju i izgradnji, ne može se usvojiti do septembra. Ako dobro računam, taj rok je prošao.Kako bez zakona o legalizaciji? Ako znate od 6. juna se zakon o legalizaciji, odnosno odredbe zakona o planiranju i izgradnji ne primenjuju, tako da su svi građani ogorčeni što ne mogu da izvrše legalizaciju. To je, poštovani građani, samo iz razloga neažurnosti Ministarstva urbanizma i građevine.Kako bez planskih dokumenata koje nisu uradile sve lokalne samouprave? Kako do Evropske unije sa Zakonom o upisu prava svojine, koji je čas legalizacija, pa je besplatna legalizacija, pa nije uopšte legalizacija? Kako da privučemo investitore sa komplikovanom birokratijom koja je i dalje na snazi, kako sa zamršenim imovinsko-pravnim odnosima, koje sam takođe očekivala da može ovaj zakon o državnom premeru i katastru malo bolje da se potrudi da uredi, kako bez komunalne infrastrukture na parcelama?Kako sa komplikovanom i dugačkom procedurom izdavanja građevinskih dozvola, koje smo govorili da ćemo promeniti?Kako da unapredimo privredu, kada Republički geodetski zavod naplaćuje duple takse i tako stavlja u neravnopravan položaj građane, kako kada od 29 propisa koji su važni za privredu u poslednjih godinu dana, dvadeset je doneto po hitnom postupku. Kako kada je administracija, odnosno ti administrativni poslovi u privredi najviše vremena oduzimaju, konkretno, na primer u katastrima kada govorimo?Problemi govorimo?Problemi u katastrima su u stvari praktične prirode. Dakle, kažem u Republičkom geodetskom zavodu i 120 službi za katastar nepokretnosti po lokalnim samoupravama i praktično ih treba i rešavati.Prvo je problem broja zaposlenih u katastrima. Čuli smo juče preko 3.200 zaposlenih, zajedno sa ovim ljudima koji su zaposleni u lokalnim službama. Onda sam našla podatak da je 208.500 predmeta prosleđeno iz lokalnih samouprava za upis prava svojine.Nešto preko 3.200 je naknadno, bez ovih zahteva za legalizaciju takođe prosleđeno. Kako će svi ti ljudi da se bave ovim stvarima.Dakle, i pored plata i stimulansa i svega ja mislim da tu uopšte oni ne mogu da ostvare, pre svega u lokalnim sredinama. Čuli smo juče u Žitištu, ima pet zaposlenih u katastru. U opštini Čajetina ima 12. Kako će oni da reše preko 3.500, blizu 4.000 zahteva za upis prava svojine koji su kao zahtevi za legalizaciju preneti u katastar, plus dodatni zahtevi?Kako će svi ti ljudi da traže dopunu dokumentacije, jer upravo nije završena legalizacija, zato što nije bila dopunjena dokumentacija. Treba od njih da traže saglasnost, da bi se izvršio ovaj upis prava svojine, pre nego što se završi postupak za legalizaciju. Užice, na primer ima tri puta zaposlenih, nego Čajetima, ima mnogo manje zahteva.Dolazimo do toga da se ponovo zapošljavaju radnici u tim državnim službama po broju stanovnika. Ne možemo više da gledamo broj stanovnika.Moramo da gledamo po broju zahteva, broju izdatih građevinskih dozvola. Po prosto urbanističkoj situaciji i građevinskoj situaciji u datoj lokalnoj samoupravi. Drugačije ne možemo.Takođe, RGZ treba da kompletira adresni registar sela i gradova Srbije, 3,2 miliona stanova po poslednjem popisu, kako i sa kim.Opet

koje RGZ treba da radi, samo ne znam kako sa tako malim brojem radnika.Kažete da nema kadrova? Uopšte nije tačno da nema kadrova, samo lokalne samouprave moraju da naprave povoljan ambijent i dobru klimu, da ljudi dođu tu i da rade.Kako se vraćaju u opštinu Čajetina? Na svaki naš konkurs, ljudi iz Novog Sada i Kragujevca se prijavljuju, pripravnici dolaze da odrade pripravnički kod nas i sve kod nas i sve primamo, želimo da ih osposobimo za rad, da im damo nekakvo iskustvo. Mi vodimo pogrešnu politiku? Mi treba da stipendiramo mlade kadrove, u startu javna preduzeća, lokalne samouprave, napravimo analizu stanja, analizu tržišta rada, stipendiramo mlade i obavežemo ih da dođu da rade kod nas.Mislim da je to jedna dobra politika.Takođe, bez analize stanja, mi školujemo neke kadrove koji nam nisu potrebni, pa zato dolazimo u ovakvu situaciju da ne možemo da nađem odgovarajuće ljudi, a ljudi hoće da rade, u svakom slučaju, samo treba po učinku da ih nagradimo i ne možemo katastrima sada davati dodatno na platu, slažem se da treba, veliki obim posla, ali oni ne mogu sve to da urade, ali moramo tako gledati na lokalne samouprave jer imate odeljenje za urbanizam koji radi pet hiljada zahteva za legalizaciju.Šta ćemo sa tim službenikom? Zašto on ne dobije stimulans na platu? Ne može, Ministarstvo finansija je to zabranilo i u potpunosti se slažem. Mora da se štedi, ali moramo a gledamo na svim nivoima i u svakoj oblasti da dajemo svima jednako.Takođe bih htela da kažem da su podaci na sajtu RGZ pomalo neažurni, da se promene oblika parcele ne provode kako bi trebalo, odnosno radi se samo ukoliko dolazi do greške katastra, ali ne

ono što Zakon o državnom premeru i katastru treba da reši, a to je problem nestajanja zemlje u državnom vlasništvu.Dakle, imamo probleme koji se dešavaju, a to je da, kada se uporedi stanje na terenu sa parcelama i stanje u katastru, vidi se da mnoge parcele koje su u državnom vlasništvu, prosto su nestale, nema ih ni u kakvoj evidenciji, vode se negde drugde.Šta

vrlo dugo, a ukoliko niko ne primeti, oni sede i čekaju i posle toga upisani kao držaoci čekaju da prođe onaj rok od pet godina da se upišu oni kao vlasnici i svi srećni i zadovoljni.To je jedan veliki izvor korupcije u RGZ, u ovim lokalnim službama za katastr i mislim da je to veliki problem, jer tu dolazi do sprege.U svakom slučaju, i oni koji treba da štite interese građana, odnosno države, a to je opštinski javni pravobranilac ili republički, ne kažem da je to u svakom slučaju, ali prosto ako nisu svesni da postoji neki problem da je neko uzurpirao neku parcelu

to smo videli, imamo tako i u opštini Čajetina i mi moramo da znamo da ne možemo kozmetički i površinski da rešavamo stvari, nego suštinski, ne možemo do EU pričajući, nego moramo konkretno da rešavamo i realizujemo određene aktivnosti, kako bi sredili i napravili sistem i rešili konačno oblast urbanizma. Reč ima narodni poslanik Dragan Todorović. **Dragan Todorović** Zahvaljujem.Možda ja neću biti toliko rečit kao moj prethodni govornik,

moje poslaničko iskustvo posle 2000. godine daje mi za pravo da kažem da smo od 2000. godine na ovamo imali zaista prilike da se nauživamo u pokušajima sređivanja stanja u oblasti državnog premera i katastra, jednoj veoma značajnoj oblasti koja je bila podpomognuta i mnogobrojnim i velikim sredstvima iz inostranstva, neću reći da je to samo iz EU, da ne bude da sam ja evro fanatik, a nisam ni evro skeptik, ni evro fanatik, reći ću samo da smo imali prilike da prisustvujemo svim tim, nažalost, manje uspešnim pokušajima sređivanja stanja u jednoj ovakvo značajnoj društvenoj oblasti kao što je katastar.Mnogobrojni pokušaji su zabeleženi i neki od ministara su se busali u grudi da će to vrlo brzo srediti i da će dovesti u red za 24 sata maltene. Nažalost, evo nas i u 2013. godini, kao država imamo potrebu da u ovoj oblasti koja je, kao što sam već istakao, vrlo značajna, donesemo mere unapređenja, sređujemo stanje i ja sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je na tom planu novo rukovodstvo RGZ načinilo značajne korake, ne samo u oblasti sređivanja stanja u katastru, već i u oblasti saradnje sa drugim državnim organima, što je vrlo dobro moglo da se vidi na primeru saradnje Republičkog geodetskog zavoda i Srpske pravoslavne crkve i Kancelarije za Kosovo i Metohiju koja je zajedničkim delovanjem uspela da dovede do izvesnosti nekoliko veoma teških pitanja koja će nam u perspektivi veoma mnogo značiti za odbranu naših prava na prostorima Kosova i Metohije.Sada moram sa žaljenjem da konstatujem da za vikend većina od poslanika, članova drugih poslaničkih grupa, nije bila prisutna na prostorima Kosova i Metohije u poseti koju je organizovala Kancelarija za Kosovo i Metohiju, gde se takođe moglo videti koliki je značaj katastra, jer smo prilikom posete Orahovca bili u prilici da sa jednim domaćinom koji obrađuje 20 hektara vinograda, razgovaramo da mu je veoma žao što nije imao prilike da sa dokumentima koje je od države Srbije mogao da iskoristi, da dokaže svoje pravo svojine na nepokretnosti, što je svedočenje o tome da je u prethodnom periodu bilo zaista loše u toj oblasti.Na svu sreću, njegova je baka je sačuvala tapiju iz turskog perioda, pa je čovek ipak uspeo da zaštiti svoja prava, ali, nadam se da će i oni koji žele da pripomognu ljudima na prostoru Kosova i Metohije, smoći hrabrosti i snage da sa nama što češće bivaju i južno od Ibra i severno od Ibra, pa da zajedničkim snagama njima pomognemo i dođemo do konkretnijih rešenja.No, sam Predlog izmene i dopune Zakona o državnom premeru i katastru. Kao što sam već rekao, stanje u ovoj oblasti je vrlo, mogu da kažem, bitno za osećanje našeg naroda koji je nakon 13 godina ipak, tačnije nakon 12 godina, vlasti proreformskih snaga u smanjenom obimu imao osećaj pravde i pravičnosti. Kada jedan srpski seljak ne može sa sigurnošću da potvrdi ili da kaže ili da vrlo lako potvrdi svoje pravo svojine,

pribegne samopomoći ili traži neke druge modalitete za zaštitu svojih prava.Zbog toga je u ovom trenutku veoma važno da podržimo napore koje čini ministarstvo, na sređivanju stanja u toj oblasti, da podržimo jedan ovakav predlog zakona koji upravo u tom cilju sačinjen i danas je pred nama, kako bi smo ga razmotrili i kako bi smo eventualno dali svoje predloge za njegovu izmenu, dopunu ili poboljšanje onih rešenja koja su sadržana u ovom predlogu zakona. Pozivam sve poslanike da maksimalno odgovorno uzmu učešće u ovom razmatranju ovog zakona.Dakle,

posao.Moram da istaknem da je u tom smislu kroz istoriju bilo više pokušaja, ne samo u Srbiji već i širom sveta i da se sve najkraće moglo definisati kao – dati dobru nagradu onome ko radi, ali mu istovremeno i zapretiti dobrim sankcijama, da ukoliko ne radi može da izgubi tu nadoknadu i da će ostati bez nadoknade i bez posla.Ovo

poslove koji su ograničeni rokovima, imaju poslove koji su ograničeni i vrlo odgovorni i da im se da poseban način i poseban stimulans za efikasno obavljanje tih svojih poslova.S tim u vezi, ja sam kao poslanik Pokreta socijalista Aleksandra Vulina ipak uložio amandman kojim sam želeo da poboljšam ovaj predlog zakona, kojim je, najkraće rečeno pokušano da se u isti rang stave i oni radnici RGZ, ne samo geodetske struke nego i drugih struka i da se ne pravi razlika samo između njih koji rade iz iz geodetske struke i onih koji su pravnici, ekonomisti, jer zaista treba nagraditi sve one koji su angažovani u RGZ na ovim važnim poslovima, bez obzira da li je njihova struka geodetska ili ne.Zbog toga je, nadam se da će i ministarstvo i ministar Ilić imati razumevanja za taj moj amandman i da će uvažiti moju nameru da dođemo do jednog zajedničkog rešenja koje će značiti stvaranje boljih uslova za stimulaciju svih radnika, čuo sam da su i kolege iz opozicije podnele sličan predlog, da je to jedan dokaz da mi želimo da prihvatimo sve ono što je pozitivno, a da ono što je negativno, naravno otklonimo.Povećan

odvijaju ili grade, biće i zbog toga što se po Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, očekuje upis objekata i prava svojine nad njima, nekih, kao što smo videli, milion i 300 hiljada takvih objekata u Republici Srbiji.Takođe, Zakonom o planiranju i izgradnji je propisana konverzija prava korišćenja upravo svojine na nepokretnostima i sad moram da kažem i kao Piroćanac, da je jedna od vrlo bitnih stvari koje su sadržane u ovom predlogu zakona, zakona, posebno su uređena zvanja, napredovanje i dodatni koeficijent za plate zaposlenih geodetske struke, suština mog amandmana jeste da to bude i na zvanja drugih struka.Interesantno je da je Predlogom ovog zakona pokušano da se eliminiše, tu bih upotrebio blaži izraz, eliminisati korupciju, nije moguće u punoj meri, korupcija postoji u svim oblastima, ali je dovoljno pokušati da se ta korupcija smanji i da oni koji rade na ovako odgovornim poslovima ne dođu u iskušenje podlegnu toj korupciji, nego da se dodatkom na platu onima koji rade na odgovornim poslovima, stavi do znanja da mogu komotno dobro i adekvatno da budu nagrađeni za svoj rad, a da im ne pada na pamet da budu u situaciji da budu korumpirani.Takođe, moram da istaknem da je dobro da se u članu 17, tačnije u članu 7. kojim je izmenjen član 17, vrši pokušaj sređivanja u oblasti uslova za izvođenje geodetskih radova, jer u toj oblasti nakon 2009. godine i tadašnjeg zakona koji je DS usvojila, usvojila, geodetska organizacija praktično, ili mnoštvo geodetskih organizacija, bile dovedene u situaciju da budu ugašene, jer nisu zadovoljavale kriterijume po kojima su morale da funkcionišu, a da se ovim predlogom za geodetske organizacije koje imaju najmanje dva zaposlena lica geodetske struke, sa najmanje srednjom geodetskom školom, položenim državnim stručnim ispitom i tri godine iskustva u toj oblasti, mogu da radi i da će to s obzirom na povećan obim poslova u ovoj geodetskoj oblasti, omogućiti upošljavanje tih geodetskih organizacija i njihovo funkcionisanje, a ne zatvaranje kao što je to po zakonu iz 2009. godine nužno.Takođe, s jedne strane se omogućuje širi rad i stvaraju uslovi za veće angažovanje tih organizacija, ali se s druge strane, pored stručnog, tačnije, pored inspekcijskog nadzora, uvodi i stručni nadzor koji je geodetska organizacija dužna da, radi otklanjanja nepravilnosti u svom radu, koje se utvrđuju i u stručnom, a ne samo u inspekcijskom nadzoru i to je taj korak da se pitanje nadzora poveća, da se oni koji rade u toj oblasti žešće ili striktnije kontrolišu, kako bi se eventualno onemogućile zloupotrebe u toj oblasti.Dobro oblasti.Dobro je i ono što je predviđeno članom 10, da se povodom izdatih licenci za rad u geodetskim organizacijama vodi registar u okviru zavoda koji će biti dostupan kako izdatim licencama, tako i onim oduzetim, pa će građani moći da putem interneta vrše uvid neposredni u bonitet onih organizacija koje se bave tim poslovima.U poslovima.U članu 14. je precizirano da je na zahtev zavoda organ nadležan za overu ugovora dužan da dostavi zavodu kopiju overenih kupo-prodajnih ugovora i ugovora o zakupu za potrebe procene vrednosti nepokretnosti.To je jedna oblast o kojoj bih želeo malo više da pričam, s obzirom da dolazim iz Pirota, gde je kroz teritoriju opštine Pirot građen i još uvek se gradi, nažalost, i tri dana posle roka ili mnogo više od tri dana posle roka, Koridor 10. Veliko je nezadovoljstvo upravo zbog pitanja procene vrednosti nepokretnosti koja je vršena do sada na način na koji je vršena. Dakle, prema podacima Uprave prihoda. Apsolutno se slažem sa intencijama da katastar dobija veći značaj i veću ulogu prilikom procene vrednosti nepokretnosti, jer kako objasniti jednom građaninu ili meštaninu pirotskog sela da je, recimo, kvadrat ili ar plaćan po jednoj ceni u zemlji Srbiji, a da se na drugoj strani po tri puta većoj ceni ista takva zemlja, skoro sličnog boniteta, naplaćuje. Nažalost, tu je došlo do eklatantnog pojavljivanja ili izlaska na površinu svih negativnih stvari u ovoj oblasti po ovom pitanju, tako da se apsolutno i kao narodni poslanik i kao socijalista, kao levičar, ali i kao nacionalista zalažem da se jedno takvo pitanje uredi bolje i na adekvatniji način.Pošto način.Pošto sam već istakao da sam Piroćanac, u članu 20. je regulisano pitanje naknada. Za nas Piroćance zna se da smo mi poznati po svojoj ekonomičnosti i štedljivosti. Za sve građane Pirota, ali i za sve građane Srbije vrlo je bitno da se ovim članom određuje da se neće plaćati taksa na uvid u podatke koji se vrši u prostorijama zavoda i podatke koji su na internet stranici zavoda, što je što je praksa i EU. To je nešto što će obradovati ljude koji žele da vrše uvid u svoje nepokretnosti i to je nešto što ćemo mi takođe podržati.Ono što je bitno oko inspekcijskog nadzora nad izdavanjem kartografskih publikacija i provere koje vrše inspektori je takođe jedna bitna oblast, s obzirom da se u praksi pojavilo mnogo netačnih netačnih podataka u toj oblasti, koje nemaju saglasnost Republičkog geodetskog zavoda i zaista je potrebno srediti stanje u toj oblasti kako se ne bi dešavale pojave kao što su već bile zabeležene, da se u javnosti i u nekim stručnim pitanjima pojavljuju netačne kartografske publikacije. Zbog svega toga moja malenkost kao poslanik Pokreta socijalista Aleksandra Vulina u okviru poslaničkog kluba SNS glasaće za ovaj predlog zakona i dati punu podršku za sređivanje stanja u ovoj oblasti. Hvala.

Ovo je nastavak socijalno-odgovornog odnosa prema državi. To se vidi iz same činjenice da su socijalno najugroženiji oslobođeni takse u onom delu ili nadoknade kada treba da plate da bi došli do određenih dokumenata.Dozvolite mi da kažem nešto u prilog tome zašto jeste dobro i zašto moramo da prekinemo sa demagogijom kada govorimo o tome da li neko treba da ima velike plate. Nisu svi državni službenici u istoj situaciji. Nisu u istoj situaciji u nekoj opštini pet državnih službenika koji su zaposleni zato što su kumovi i politički pripadnici, njih petoro rade na istom poslu i, s druge strane, ljudi geodeti koji jedan radi za njih dvoje. Ako uzmete da ovde njih petoro radi na jednom radnom mestu, a ovde jedan radi za njih dvoje, onda bi logično bilo da svi oni koji zastupaju koncept liberalnog kapitalizma kažu – pa on treba da ima deset puta veću platu, jer pet dva jeste 10.Jednom za stalno moramo da prekinemo sa tom demagogijom da svi možemo da imamo iste plate, da svi možemo isto da dobijamo i da ćemo na taj način da stvorimo neku bolju i bogatiju Srbiju. Ne, tako se stvara siromašna Srbija ako dobijamo svi isto, tako se stvara loša Srbija i tako se neguju loše generacije.Moramo da prekinemo sa time da nam opštinske uprave, da nam ministarstva, da nam različite sredine budu mesta za zapošljavanje onih koji nigde drugde ne mogu da se zaposle.Smatram da je ovo vrlo odgovoran odnos, upravo vas, ministre, i ljudi koji su pripremali ovaj zakon i da na taj način definišemo jednu drugačiju politiku, da definišemo stvaranje i planiranje kadrova u odnosu na ono kakvi su zahtevi i potrebe tržišta i da ukoliko budemo tim stopama krenuli mi zaista možemo da odgovorimo u narednih pet, šest godina jednom bitnom zahtevu EU, a to je da se racionalizuje broj državnih službenika, koji su danas nama jedno ozbiljno opterećenje.Ja bih sa time završio. Ne bih ponavljao sve ono što su govorile moje kolege. To su dovoljni razlozi, ono što su kolege govorile i ovo o čemu sam govorio danas, da mi podržimo ovaj zakon, njega vidimo kao zakon o legalizaciji, koji je u proceduri i sve one zakone kao nešto što treba da uvede red i u neformalna naselja i na taj način da zaista različite strukture stanovništva izvadimo iz bede, siromaštva i damo im jednu bolju mogućnost. Hvala vam Hvala.Reč ima narodni poslanik Vojislav Vujić. Izvolite. **Vojislav Vujić** Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, gospodo iz Republičkog geodetskog zavoda, čulo danas dosta kritika, ali postoje stvari koje moramo svakako i da hvalimo. Možda su indirektno vezane za ovaj zakon, ali to su svakako koridori za koje lično imam priliku da vidim da se maksimalno brzo rade. Veliki udeo u tom poslu ima i katastar, zato što su angažovani na svim tim lokacijama.Ministre,

pored tog usklađivanja, ne nominalno povećavanje njihovih zarada, nego usklađivanje jedne dodatne sigurnosti tim ljudima koji rade te poslove, da pokušamo da izjednačimo i ljude koji nisu iz te struke. Pre svega mislim na pravnike i na sve ostale koji rade a nisu direktno vezani za geologiju.Imao sam priliku i da vidim koliko je to ljudi. Trenutno u Republičkom geodetskom zavodu ima negde oko 2.400 stalno zaposlenih. Video sam strukturu svih tih ljudi. Zašto se poslanička grupa JS opredeljuje da ovo podrži je pre svega razlog što to uopšte nije cifra o kojoj su svi pričali, da su tu sad hiljade i hiljade radnika. Ne mogu da napravim tačnu procenu, ali verovatno ljudi koji se time bave su se opredelili za jedan optimum.Da li ih treba imati više na lokalima, neko od kolega je to malo pre spomenuo, mislim da treba. Dolazim iz jedne male sredine, iz Vrnjačke Banje, ali Vrnjačka Banja je svakako interesantna, kao i Zlatibor, po svojoj svojoj povećanoj izgradnji. Ono što ljudima smeta je što se neki put malo duže čeka na sve te dokumente, ali mislim da je jedno usko grlo kada su u pitanju ljudi koji tu rade.Zašto ovo nije veliki broj i zašto ovo treba da podržimo? Zato što u Srbiji trenutno ima preko 130 i nešto agencija i čisto sumnjam da biste vi ili bilo koji ministar iz ove aktuelne vlade, možda čak i iz prošle, one koji su ih stvarali, uspeo da nabroji sve te agencije. Činjenica je da sve te agencije troše preko milijardu evra na godišnjem nivou. Još nešto što je vrlo bitno. Nisam siguran da pored naziva agencija mogu da mi nabroje šta te agencije rade. A ovde pričamo o ljudima koji rade konkretne stvari, čiji je rad svakako merljiv.Dajući svakako merljiv.Dajući podršku svim tim zaposlenima, skrećemo pažnju vama i ljudima koji nadzorišu njihov posao je da biste možda trebali da u svaki katastar na lokalu uvedete i jednu knjigu utisaka, da to bude neka najbliža forma vaše komunikacije sa klijentima, zato što nije u svakom lokalu isto.Neko od kolega je spomenuo u jednom trenutku, kada ste pričali da li treba dati ovlašćenje direktoru da podrži ili da ne podrži, da on bude taj koji nagrađuje radnike, vi ste rekli da ste to izbrisali i da će to biti jednako za sve. Možda, sa druge strane, treba direktorima dati ta ovlašćenja. Jer, ipak oni najbolje znaju, kao prvi nalogodavci, ko više radi, ko manje radi, itd. Ja smatram da ne treba plata da bude merilo da li neko hoće ili neće da radi. Imamo mi previše ljudi koji se nalaze na tržištu rada i koji bi bili srećni da mogu da rade za jednu ovakvu platu.Druga

javio veći broj investitora nego u nekim drugim sredinama. Neću da pričam šta je razlog toj situaciji, ali činjenica sa terena jeste sve površine ispod pet hektara mogu da reše vaše filijale ili zavodi u lokalu, a sve što je preko pet hektara, mora da dođe do Beograda.Ono što je najinteresantnije, na lokalu to ide mnogo brzo, na lokalu se to rešava urgentno, a kad dođe do Beograda, tu dođe do nekog zastoja. Prosto, na to želim da vam ukažem, da biste možda mogli da predvidite neka veća ovlašćenja kada su u pitanju lokali, a da se tim poslom bave.Drugi bave.Drugi član koji mi je privukao pažnju jeste član 17. Mislim da nije u redu da treba da ograničavamo da li treba da radi jedno stručno lice ili dva, tj. da budu oba prijavljena, da bi jedna radnja mogla da funkcioniše i da radi. Mi bi trebali da se trudimo da svakim zakonom afirmišemo te ljude da zadrže svoje poslove, a ovako smo ih doveli u jednu situaciju da budu zavisni od nekih ljudi koji imaju diplome, a činjenica je da na terenu 90% poslova katastra obavljaju ljudi koji imaju srednju stručnu spremu. Zašto to kažem?Nadovezaću se sada i na član 29, jer lično mislim da da je tu napravljena jedna greška. Naime, ljudi koji su u jednom sistemu radili sa srednjom stručnom spremom, gde su završavali školu da bi se bavili poslom koji sada rade, dolaze u situaciju da ostaju bez tog posla i ostaju bez firmi. To su ljudi koji su službi preko 20, 30 godina. Znači, oni imaju dve varijante. Prva varijanta je da u 55-60 godina upisuju fakultete, što morate da se složite da nije lako. Postavlja se pitanje šta do tog trenutka dok ne završe oni koji se opredele za tako nešto? Drugo, da li sada mi ovakvim zakonom dajemo i mogućnost inženjerima, onima koji već imaju te licence, da privatno oporezuju ove ljude koji imaju srednju stručnu spremu a imaju firme koje godinama

jednom ponavljam, poslanika grupa JS će svakako podržati ovaj zakon, a vas bih zamolio da ove sugestije koje sam rekao uvažite. Hvala.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.Ono što je danas najvažnije da kažemo jeste i nešto što je globalno, ne tiče se samo ovog zakona, ali iz ovog zakona se vidi jasna odluka ove Vlade da apsolutno zanemari institut javnosti. Mi možemo videti da procedura u kojoj je došao ovaj zakon na dnevni red upravo govori u prilog tome da aktuelna Vlada ovo drži u nekakvim zatvorenim krugovima i plaši se mišljenja stručnih ljudi.Znamo ljudi.Znamo da je ovaj zakon rađen u uskim interesnim krugovima samog Zavoda, čak ni zaposleni u Zavodu nisu bili potpuno obavešteni, a da ne pričamo o Komori inženjerskoj, koja ovde nije apsolutno konsultovana. To je nešto što postaje boljka ove ove Vlade i to je nešto za šta se nismo borili, gospodine Iliću, ni u jednom trenutku.Ono što treba reći jeste da su važne te stvari koje se stalno zaboravljaju, ne zato što su to samo tekovine demokratije, nego zbog toga što i konkretno, na primer, znamo da imamo svake godine veoma opravdane štrajkove ljudi zaposlenih u Geodetskom zavodu, koji traju i po nekoliko nedelja.

Geodetskog zavoda. Naravno, ne pričamo o tome da kada je zakon ušao u samu završnicu i u skupštinsku proceduru, to je uvek kraće vreme i ako nekada iskreno želite da popravite zakon, ne možete to uvek samo amandmanima. Za nešto je potrebno i više vremena. Ako je neki zakon postavljen nakrivo od početka, nijedan dobar amandman ne može da ga ispravi.Što se tiče drugog dela ovog govora vezano za javnost, treba reći da su podaci katastra nepokretnosti osnov za investicionu gradnju i promet nepokretnosti. Potpuno je jasno zašto je ovde važna institucija javnosti i zbog čega je interes države ovo apsolutno dobro uredi.Kada krenemo po pojedinostima, gospodine ministre, u članu 2. ovog zakona o izmenama i dopunama Zakona, a zapravo izmenama člana 11, tačka 2), mi smo predložili kroz amandmane ali želim i kroz načelnu raspravu da vam skrenem pažnju na to da je žalba u drugom stepenu – Ministarstvo nadležno za rad zavoda. To je naš predlog, jer bi se time vezali za Zakon o Vladi Republike

To su radile, nažalost, sve vlade u prošlosti, ali kod vas u ovoj Vladi je dodatno poznata podela nadležnosti između vas i gospodina Mrkonjića, pa čak i ministarke energetike i rudarstva. To je sve sad izukrštano i mnogi ljudi koji se ozbiljno bave ovim poslom više ne znaju kome da se obrate.Vi ste ovaj zakon, umesto da ste vezali za Zakon o Vladi i rekli na ovaj način, vezali ste ga za svoje ministarstvo, za koje je pitanje da li će nakon 27. jula postojati, a novu godinu sigurno neće dočekati. To je nešto za šta smo apsolutno sigurni i to je nešto što nam smeta, jer se ovde govori o tome da ljudi žele da prave sebi zakone koje će pričati svojoj deci i unucima i pozivati se na period kada su oni bili u vlasti, ali ćemo mi morati opet da sedimo i da menjamo zakon kada se promeni ime ministarstva.Najiskrenija ministarstva.Najiskrenija molba jeste da vežemo za Zakon o Vladi i da jednostavno veoma jasno ovaj zakon postavimo i da barem u nekom formalnom delu bude primenljiv. Od prve tačke koju sam zamerio vidi se da se za ovaj zakon nije mnogo uključivao

zakona.Dakle, član 4. Zakona o izmenama i dopunama zakona govori zapravo o članu 13. osnovnog zakona, stav 3. tačka 4. gde smo predložili da pravnom licu javnom preduzeću koje je direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, može se izdati licenca za radove za radove iz člana 12. ovog zakona, koje mogu da obavljaju samo za svoje potrebe.Ovo je nešto što je predlog ne bi li smo uskladili ovaj zakon sa drugim pravnim aktom koji takođe ovde reguliše, posle ću govoriti o tome, Zakon o planiranju i izgradnji, koji je u članu 20. ovog zakona o izmeni zakona takođe sporan.Znači, postoje pravna lica, javna preduzeća kojima jeste osnivač grad, autonomna pokrajina ili republika, ali zapravo ni na koji način oni nisu privilegovani od strane svog osnivača. Zapravo, oni mogu veoma dobro tržišno da učestvuju na svim tenderima i na koji način nisu privilegovani. Oni se bore na tržištu jer imaju za to i licence i sve potrebne dozvole. Nema nikakvog razloga doći u ovu situaciju.Ono što treba govoriti ovde jeste da mnogi od njih vode kao direktni ili indirektni budžetski korisnici, ali zapravo to nisu. Imate veliki broj takvih ustanova po Srbiji.Kada se ovim predlogom sva takva preduzeća ograniče za dobijanje dozvole za rad samo za sopstvene potrebe, onda takva javna preduzeća dolaze u situaciju da nisu ravnopravna na tržištu, jer ona zapravo to sada jesu. jesu. Usmeravanjem na rad za sopstvene potrebe navedena pravna lica i javna preduzeća gube mogućnost dobijanja licence prvog reda, a samim tim se snižava rejting geodetske organizacije za tržište.Amandmanom se precizno razdvajaju pravna lica i javna preduzeća korisnici direktnih i indirektnih budžetskih sredstava koji mogu da rade samo za sopstvene potrebe, a ostala pravna lica i javna preduzeća koja nisu korisnici budžetskih sredstava dobijaju ravnopravan status i mogućnost da učestvuju u tržišnoj u tržišnoj utakmici. To je nešto što smo ovim amandmanom takođe želeli da kažemo i veoma je važno.Pored toga, videli smo ovde veliko nerazumevanje našeg savremenog obrazovnog sistema. On jeste preživeo jedan delić reforme vezan za univerzitetsko obrazovanje. Vidimo čitav karambol koji je nastao vašom formulacijom kako se nazivaju funkcije, odnosno diplome svršenih geodeta. Ovde se prvo pravi jedan sukob između onih koji završe na Građevinskom fakultetu u u Beogradu, geodetski odsek, a imate i univerzitet u Novom Sadu. Postoji osnovno nerazumevanje toga što sada u sve zakonske predloge moramo uvrstiti i broj bodova, ESP bodova, i to je nešto što je ovde potpuno zaboravljeno.U nekoliko amandmana, o tome ćemo pričati u danu za amandmane, vi imate potpuno pogrešno postavljene i za master. Vi ste magistar, gospodine Iliću, ali verovatno po starom programu. Možda i ne znate kako se stiču bodovi, kako se oni sabiraju, kakva zvanja nose. Ovo je veoma neprecizno, gospodine ministre. Ne znam ko vam je pisao. Možda je gospodin Obradović bio zauzet u danima kada je trebalo da vam pomogne, mada ne znam kako je to na Megatrendu. U svakom slučaju, veliki problem će nastati ukoliko ostane formulacija.Mi smo podneli nekih pet amandmana koji se odnose i na to šta su to akademske studije. Dovodite u problem mnoge ljude koji ne mogu da svoje diplome sada vrednuju, valorizuju. Imaće probleme i na svojim aktuelnim radnim mestima, ali i kasnije za dobijanje novih radnih mesta i dozvola. To je nešto o čemu ćemo pričati u danu za amandmane, jer takvih ima pet primera koje smo mi podneli.

u svakom slučaju mladi ljudi koji danas znaju šta su ovi bodovi o kojima govorim i znaju koje diplome nose, oni su veoma zabrinuti za svoju sudbinu. Razumem da vi u vašem kabinetu imate ljude koji ne razumeju naše obrazovanje. Razumem da se ministar obrazovanja ne meša mnogo u svoj posao, ali vas molim da se ne igrate sa ovako velikim stvarima, kao što su zvanja koja ste ovde na nekoliko mesta pomenuli.

u konsultacijama između moja dva izlaganja sam saznao da će ministarstvo prihvatiti amandman kojim se ispravlja diskriminacija između zaposlenih geodetske struke i pravnika i informatičara, tako da ovim putem želim da se zahvalim ministru za obzirnost prema tim tim zaposlenim ljudima, jer ako od njih očekujemo adekvatne rezultate, moramo ih adekvatno i platiti. To je valjda i svrha donošenja ovog zakona.Ono što nisam uspeo da pronađem, a kontaktirao sam i druge kolege iz svog poslaničkog kluba je Predlog zakona o legalizaciji. Želim da vas obavestim, pošto očigledno niste dobro obavešteni, da taj zakon još uvek nije stigao u skupštinsku proceduru. Vi ga možda jeste potpisali, ali on u Skupštinu nije došao.Još

gde pre svega eliminišemo diskriminaciju master akademskih studija koje su po Zakonu o visokom obrazovanju ustanovljene 2005. godine i koje zaista treba da ispoštujete.Tu smo da učestvujemo u radu Odbora za prostorno planiranje, koji će razmatrati sve amandmane i zaista želimo da ovaj zakon, iako neće unaprediti rad neće unaprediti rad RGZ i neće pomoći u velikoj meri poboljšanju i ubrzanju rešavanja zaostalih predmeta, da pružimo pun doprinos što boljem usvajanju ovog zakona. Hvala. Cvijan. **Vladimir Cvijan** Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, evo posle dva dana načelne diskusije o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, vreme je da polako saberemo utiske. Govoriću u ime poslaničke grupe SNS. Utisci su da je ovo jedan kvalitetan zakon, kako smo rekli na samom početku rasprave, da je zakon potpuno u skladu sa evropskim standardima, da je dobro da se ovim zakonom izvrše usaglašavanja sa ranije donetim zakonima, bilo da je u pitanju Zakon o planiranju i izgradnji ili Zakon o visokom obrazovanju.Naravno da će ovaj zakon, nadamo se, učiniti da građanima budu brže i lakše dostupni podaci iz katastra. I do sada su ti podaci bili jako fino dostupni putem internet sajta RGZ, ali sad će biti prilike da i neki novi podaci budu dostupni, jer je to ipak najjeftiniji način pristupa podacima, a opet, s druge strane, način i na koji Evropa posebno insistira, jer Evropa i EU posebno insistiraju na tome da svi podaci budu dostupni preko interneta, tako da kao što je nedavno uvedeno da će, recimo, građani Srbije i tekstovima usvojenih zakona u Skupštini moći da pristupaju besplatno,

Posebno nam je drago što će i neki amandmani biti usvojeni. Čujemo da su maltene u identičnom tekstu amandmane podneli i poslanici SNS i poslanici iz opozicije, tako da nemamo sumnje da će ovo biti vrlo kvalitetan zakon, zakon koji će doprineti evropskom putu Srbije, doprineti

Na samom kraju, dame i gospodo narodni poslanici, već dva dana vodimo raspravu o jednom zakonu koji je ovakav kakav je.

To će sve biti uvršteno u zakon. Predložićemo Vladi da to prihvati i da bude sastavni deo zakona.Želim da se zahvalim svim poslanicima koji su učestvovali u ovoj raspravi,

Građevinske dozvole u gradovima, opštinama daju urbanizmi a ne Republički geodetski zavod. Od ažurnosti od samog urbanizma i upis bi bio znatno bolji i brži, jer oni treba da daju taj jedan papir koji je veoma bitan da objekat nije na javnoj površini, na trasi ulice, na raskrsnici itd.Ne itd.Ne bih se samo složio sa jednim. Ovde je bilo nekih priča zbog nekih zakona stale su sve investicije, stalo je ovo, stalo je ono itd. Nije stalo ništa. Investicija je izuzetno puno. Ministarstvo koje ja vodim, za ovih nepunih godinu dana sklopilo je i realizuje trenutno 640.000.000 evra projekata. Ima dva ugovora koji su pred realizacijom za koji mesec, koji su negde preko 700.000.000 evra. Ako jedno ministarstvo ima investicija oko milijardu i 250 – 300 miliona evra, ne mogu reći da su stale investicije i ne mogu reći da određene službe ne rade ništa

uknjižili desetine hiljada novih objekata u katastar nepokretnosti i niz drugih stvari koje su urađene.Investitori dolaze svakodnevno. Verujte, ako se dobro organizujemo, investicija ima koliko hoćete. Mi ne možemo da stignemo da primimo one izvođače koji su zainteresovani da rade u Srbiji. Zato i apelujem. Tačno je da se neki projekti ne rade, nekoliko objekata u Beogradu, zbog nekih tehničkih razloga koje grad mora da reši i koji su sporni više godina - grada Saveznog MUP, Višnjica i nekoliko nekoliko ključnih objekata, Prokop i to treba da se razreši. Ali je isto tako tačno da su mnoge svetske kompanije Mogu vam reći da smo sklopili ugovore i predugovore i dogovore za određene poslove sa kompanijama koje se nalaze među 100 najjačih na svetu, i one su došle ovde, da sada imamo velike ponude ovih dana i još većih investicija i ako Bog da, ako se pola od toga realizuje, krenuće sve to punom parom.Tačno je da su dve naše firme u stečaju i teško je da izađu na tendere, da su vlasnici u jednoj lošoj privatizaciji pohapšeni i nalaze se u zatvoru, a imovina pod nadzorom Specijalnog suda

da ne kažem gde su neki studirali, ali cenimo visoko obrazovane ljude. Ima ih 60.000 to stoji. Ali nisu, što kaže naš narod, pravilno raspoređeni. Vi imate odlične fudbalere, ali ne mogu da igraju, ako imate najboljih 10 bekova i pet golmana, i to je nikakav tim, a nemate nijedno krilo i centarfor. Znači, morate da imate i građevince, i mašince i sve ostale da sve uđe u posao da bi posao išao. Ovako, neke struke su deficitarne, što je pokazao i ovogodišnji upis. Zato apelujemo na mlade ljude da se usmere tamo gde su potrebe ove države izuzetno velike za kadrovima.Ponavljam, nema građevinskih inženjera bez posla. Nema mašinaca bez posla. Svakodnevno dobri pravnici dobijaju posao koji znaju da rade posao dobro, ali ima nekih struka,

visoka stručna sprema, ali ne možemo nigde da je uvrstimo. Neko je smislio neki privatni fakultet, dao mu neki naziv, ljudi su završili i možda su oni vrhunski stručnjaci,

Zar treba da uvodimo radnu snagu spolja? Mladi ljudi su završili i završili su, ali zato tražimo mogućnost da ih prekvalifikujemo, preusmerimo, osposobimo i zaposlimo. To su zanimanja koja su sada aktuelna. Danas ne možete da nađete rukovaoca građevinskih mašina da vozi ekstrafinišer. Malo ih je. Ne možete ni 10 da ih nađete u celoj Srbiji, da radi autoput, da radi velike raspone itd. Zato apelujemo da se mladi ljudi doškoluju, dođu na te kurseve za koje se trudimo da ih organizujemo, da ih preusmerimo i da počnu da

maltene identični, malo se razlikuju, ali moramo videti šta je najpovoljnije. Nadam se da ćemo i ubuduće imati ovako dobru saradnju.Oprostite ako je bilo nekih malih čarki, ali toga uvek bude. parlament i nije interesantno u parlamentu ako nema malo i takvih diskusija koje su i dokaz da je parlament mesto gde se vodi rasprava, gde se biju bitke da se neki poslovi dobro urade i završe.Još jednom, hvala vam na saradnji. Hvala svima. Vidimo se na odbrani Na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova,zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.Sada određujem pauzu.Sa radom nastavljamo u